og fyrirspurn á þingskjali 1292, um leiðréttingu búsetuhlutfalls örorkulífeyrisþega, frá Halldóru Mogensen. Þá hefur borist bréf frá utanríkisráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þskj. 1130,

Forseti. Ekki alls fyrir löngu spurði ég hæstv. ráðherra hvort eðlilegt væri að gera ekki ráð fyrir kostnaði við það að tryggja öllum sem hér fá hæli eða dvalarleyfi sömu styrki og þjónustu og veitt er kvótaflóttamönnum.

víkur ráðuneytið sér undan því að svara meginspurningunni, þ.e. hvaða kostnaður muni af þessu hljótast, og vísar á félagsmálaráðuneytið. Ég fæ ekki séð að þetta standist lög um opinber fjármál. Ég veit að þegar er veitt mikil þjónusta öllum þeim sem fá hér hæli eða dvalarleyfi, líklega einhver sú mesta sem fyrirfinnst og að því marki að ásókn í hæli hér er orðin hlutfallslega sexfalt meiri en í Danmörku og Noregi. Við höfum hins vegar einbeitt okkur að því og lagt metnað í það að taka vel á móti kvótaflóttamönnum sem eiga m.a. rétt á fjárhagsaðstoð, félagslegri ráðgjöf, húsnæði,

Er það skoðun ráðherra að það hafi engan kostnað í för með sér að margfalda þann fjölda sem á rétt á þeirri fjárhagsaðstoð og þjónustu sem við veitum kvótaflóttamönnum? Í öðru lagi: Telur hæstv. ráðherra að þetta muni ekki hafa nein áhrif á þann fjölda sem mun leita hingað umfram önnur lönd á sama tíma og önnur Norðurlönd eru að reyna að hindra hælisumsóknir og beina öllum í kvótaflóttamannakerfið? Virðulegi forseti. Því er auðsvarað. Ef við aukum réttindin til að fá stuðning þá mun það kosta peninga. Ég held að við þurfum bara að horfast í augu við það að í þessu kerfi á undanförnum árum hefur málsmeðferðartíminn, sem ég gerði að umtalsefni hér um daginn, kostað okkur alveg óheyrilega mikla peninga, þ.e. að vera með svona marga í langri bið eftir endanlegri niðurstöðu máls hefur kostað okkur marga milljarða á hverju ári. Þess vegna hef ég talað fyrir því að við skerpum á þeim tilfellum þar sem við

Við höfum opnað of víða í kerfinu fyrir kærur sem geta dregið málin og endanlega niðurstöðu þeirra á langinn og ég held að það sé kannski einkum þar sem við skerum okkur úr í samanburði við önnur ríki sem sem vinna að þessum málum á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar, að möguleikarnir til að fá endurupptöku og frekari skoðun sinna mála séu fleiri í íslenska kerfinu. Það getur valdið alveg sérstaklega miklum kostnaði. kemur hins vegar að þeim málum sem við höfum skrifað út og göngumst við að þurfi að skoða þá þurfum við að hafa einhverja sýn á það og einhverja skoðun á því við hvaða aðstæður er boðlegt að það fólk búi í millitíðinni. Mér finnst að þessi umræða mætti kannski snúast aðeins skýrar um það, í hverju breytingin liggur. Við getum ekki verið með fólk hérna sem bara ráfar um göturnar tekjulaust á meðan það bíður úrlausnar sinna mála. Forseti. Það er ágætt að hæstv. ráðherra viðurkenni að þetta feli í sér kostnað en þá þarf að reyna að meta þann kostnað samhliða þessum breytingum sem munu hafa mjög veruleg áhrif. Ef ásóknin eykst

að auka vandann meira, fá enn meiri fjölda umframumsókna, sérstaklega þegar þetta gerist á sama tíma og önnur Norðurlönd eru að reyna að stöðva

Virðulegi forseti. Ég get svo sannarlega tekið undir að það kann ekki góðri lukku að stýra í þessum málaflokki að vera með lægstu þröskuldana fyrir

megi leiða til séríslenskrar leiðar í þessum efnum að fjöldi umsókna hafi verið meiri hér en hlutfallslega annars staðar

og það er margt athyglisvert í þeirri skýrslu og mörg leiðarljós sem við getum nýtt í þeirri vinnu sem er í gangi og hefur verið í gangi

að við náum að gera ákveðnar kerfisbreytingar á kerfinu líka. Hann hefur sjálfur lýst því, og ég tek undir með honum með það, að kerfið er orðið ægiflókið og innbyrðis skerðingar á milli einstakra flokka o.s.frv. eru þannig að þær eru illskiljanlegar.

núverandi hæstv. ríkisstjórn hefur bætt fjármagni inn í kerfið. Við höfum sett inn 4 milljarða í nýju fjármagni. Við höfum sett fjármagn í uppbyggingu íbúðarhúsnæðis, tannlæknakostnað, skattkerfisbreytingar; allt sem miðar að því að ná til þessa hóps. En samhliða því sem við bætum síðan inn í nýtt kerfi, og það var ástæðan fyrir kerfisbreytingunni, þurfum við að ná að draga úr nýgengi örorku. Það þarf að skoða allar þessar tölur í því samhengi. Við erum kannski að ná aðeins árangri í því núna með þeirri aukningu sem hefur verið í endurhæfingu en ekki í nýgengi örorku (Forseti hringir.) vegna þess að það er mjög mikið af fólki í íslensku samfélagi sem við viljum geta aðstoðað til að halda sér áfram á vinnumarkaði. (Forseti hringir.) Það er forsendan fyrir því líka að við getum hækkað hjá þeim sem því miður þurfa að nýta sér öryggisnet samfélagsins í gegnum örorkulífeyri.

Virðulegi forseti. Ég held að það sé kannski svolítið fast að orði kveðið að tala um að kerfið sé óskapnaður. Kerfið hefur verið þannig að gerðar hafa verið margvíslegar breytingar á því í gegnum árin og áratugina sem

600 börn á biðlista á þriðju lykilstofnuninni sem sinnir veikum börnum, Þroska- og hegðunarstöð. Allt að 18 mánaða biðtími þar sem hefur einnig lengst á vakt þessarar ríkisstjórnar. 9% ungmenna á Íslandi hafa gert tilraun til sjálfsvígs. Þetta svarar til þess að í 22 barna skólabekk hafi tveir nemendur reynt að fremja sjálfsvíg.

Herra forseti. Af hverju er ekki allt samfélagið að ræða þessar skelfilegu tölur? Samt glíma þessar barnastofnanir við fjárskort en það er ekki eins og þær kosti mikið.

þið að segja mér að við getum ekki gert betur? Börn á bið er böl og til skammar og meðan hundruð barna eru á biðlista á vakt þessarar ríkisstjórnar getur ríkisstjórnin ekki stært sig af því að vera barnvæn ríkisstjórn.

Við höfum verið að vinna á þeim biðlistum sem þar eru. Þetta er ekki eingöngu fjárhagslegur vandi, það er líka ákveðinn mönnunarvandi, og það er ákveðin breyting sem þarf að verða þegar kemur að grunnuppbyggingu þessara stofnana.

Hérna erum við að glíma við hins vegar þann sannleika að sú þróun hefur gegnumgangandi verið lægri en launaþróun

Á þessu kjörtímabili er þessi skerðing, þessi munur, 5,7%. Það þýðir bókstaflega að ein launahækkun eins árs

gulrót inn í það kerfi heldur til þess að geta stigið það skref sem hugsunin var að stíga með einföldun kerfisins,

Eins og þingmaðurinn lýsir þá hefur það þau áhrif að þetta fylgir ekki alltaf gerð kjarasamninga heldur kemur þetta eftir á með ákveðnum hætti. Í stað

Þessi hefð er nefnilega rosalega skrýtin. Á meðan ekki tekst að fara í kerfisbreytingar erum við viljandi að láta lífeyri almannatrygginga rýrna.

þá værum við ekki að tala um þessa peninga sem vantar, þeir væru nú þegar í kerfinu og framfærslan væri sú sem var verið að kalla eftir.

eða lykilatriði þegar kemur að aukningu til málaflokksins — við höfum aukið um 4 milljarða á þessu kjörtímabili. Við verðum að skoða þá raunaukningu sem er til málaflokksins í heild.

Við höfum haft áhyggjur af því vegna þess að það er veruleg hætta. Þegar við horfum á þessa þróun til framtíðar þá verðum við að ná að grípa þarna inn í og okkur er að takast það núna. Kerfisbreytingin sem verið var að tala um hér átti að gera það líka.

og það er að verja stöðuna. (Forseti hringir.) En hins vegar er líka mikilvægt að við náum að stíga þessi skref og það tekst þegar við förum í þessa kerfisbreytingu og samhliða henni.

Virðulegi forseti. Mér finnst ástæða til að halda áfram umræðu um aðgerðir skæruliðadeildar Samherja, umræðu um hugmyndir þeirra um hvernig þeir geti haft áhrif á úrslit í formannskjöri Blaðamannafélags Íslands og aðrar aðgerðir sem komið hafa fram í dagsljósið síðustu daga. Þetta finnst mér þurfa að ræða hér á þessum vettvangi einfaldlega vegna þess að staða fjölmiðla er spegill á stöðu lýðræðis í hverju samfélagi. Eitt er að hagsmunaöfl reyni að hafa áhrif á fjölmiðlaumfjöllun, eins og Samherji gerir og reyndar hvernig þeir gera það. Það gera þeir nefnilega ekki með því að taka sjálfir þátt í opinni umræðu heldur með því að reyna að fara inn í Blaðamannafélagið með óeðlilegum hætti og hlutast til um starf félagsins. Það er alvarlegt. Í gær sat þingmaður Sjálfstæðisflokksins í Kastljósi þar sem mátti á honum skilja að það væri ekkert við vinnubrögð Samherja að athuga. Hann talaði um aðgerðir skæruliðadeildarinnar sem skoðanir. En þetta mál snýst auðvitað ekki um skoðanafrelsi heldur það hvernig hagsmunahópar beita völdum sínum til að reyna að hafa óeðlileg áhrif í samfélaginu bak við tjöldin. Að svipta þessar aðgerðir og starfshætti öllu samhengi er hættulegt, dálítið eins og að segja t.d. um árásir eða ofsóknir að það séu tvær hliðar á málinu. Það er ekki þannig í þessu máli. Hér eru gerendur og hér eru þolendur. Skotskífan er fjölmiðlar í landinu en um leið allur almenningur. Skoðanir og árásir eru óskyldir hlutir. Þetta dregur upp dökka mynd. En vegna orða hæstv. fjármálaráðherra fyrr í vikunni um að menn gangi hér mjög langt þá vil ég spyrja hann vegna þess að svarið skiptir máli, hvort það sé ekki örugglega þannig að formaður Sjálfstæðisflokksins sjái samhengi hlutanna í þessum aðgerðum, hvort hann sjái ekki hvers eðlis þessar aðgerðir Samherja eru. Virðulegi forseti. Ég tel að það sé alvarlegt mál ef fyrirtæki telja sig vera í þeirri stöðu að geta hlutast til um formannskjör í Blaðamannafélaginu eða á öðrum slíkum vettvangi, í stjórnmálum eða annars staðar. Við förum þá leið í Sjálfstæðisflokknum að halda prófkjör. Við hleypum öllum flokksmönnum að. Það kemur í veg fyrir að menn geti beitt óeðlilegum þrýstingi nema menn hafi enga stjórn á því hvaða fjármunir eru settir í einstök framboðsmál.

að upplýsa hv. þingmann um það hvað mér finnist um það sem aðrir þingmenn í Sjálfstæðisflokknum segja. Það er nóg tækifæri fyrir hv. þingmann til að ræða við þá hér undir störfum þingsins eða annars staðar, ég veit ekki hvar sú umræða á best heima. En En ég horfði ekki á Kastljóssþáttinn og er ekki mættur hingað í dag til þess að gera upp fréttir gærkvöldsins eða einhverja viðtalsþætti í Ríkisútvarpinu. Ég er mættur hér sem fjármálaráðherra og hef tjáð mig um það mjög skýrt að ég tel að Samherji hafi gengið óeðlilega fram í þessu máli með sínum afskiptum.

kannski ekki vegna þess að hann væri að færa okkur nýjan sannleik þar heldur sagði hann það sem mjög margir hafa hugsað, með leyfi forseta: „Íslandi er að miklu leyti stjórnað af hagsmunahópum og það er meiri háttar mál að lenda uppi á kant við þá.“ Þessi orð hafa verið nefnd hér áður en eru að fá á sig nýjan blæ í ljósi nýjustu fregna af aðgerðum þessarar skæruliðadeildar. Í þessu ljósi er óneitanlega áhugavert að skoða tillögu stjórnarinnar um nýtt auðlindaákvæði, ákvæði sem tryggir ekki tímabundna nýtingu eða eðlilegt gjald og maður spyr sig: Hverra hagsmuna er gætt með því ákvæði? Það er jú þögult um þetta helsta ákall almennings. Er ákvæðið sett upp til að verja þjóðareign þjóðarinnar eða þjóðareign hinna fáu? Virðulegi forseti. Varðandi sjávarútveginn þá stendur hann gríðarlega vel. Það er þjóðarhagur að sjávarútveginum gangi vel, að það verði til mikil verðmæti úr auðlindinni.

að því liggja að það verði ekki varið með öðrum hætti en þeim að kveða á um tímabundnar heimildir. En þær geta verið ótímabundnar en afturkallanlegar. Það er í raun og veru

Fjármálaáætlunin er lögð fram núna við aðstæður þegar efnahagsleg áhrif heimsfaraldursins eru farin að skýrast betur

Það eru ákveðin tíðindi, ákveðin vonbrigði. Það hefði verið hægt að nýta þetta hálfa ár sem liðið er til þess að að rýna og greina og uppfæra fjármálaáætlun í takt við stöðuna sem er að verða skýrari. Sömuleiðis hefði verið hægt að grípa tækifærið og nýta betri afkomu en búist var við með fyrstu áætlunum til að bæta

Þar með er tekin pólitísk ákvörðun um það að viðhalda áfram ójöfnuði sem fyrir var.

Það er nefnilega svo að horfur í ríkisfjármálunum hafa batnað frá síðustu áætlun. Halli ríkissjóðs var um 70 milljörðum minni á síðasta ári en áætlað var

og auðvitað að dreifa byrðunum sem koma ójafnt niður og jafna leikinn.

Nú þegar treyst er á vöxt ferðaþjónustunnar að nýju til að koma okkur upp úr þessari efnahagslægð er ekki gerð nein stefnumótun um endurbyggingu greinarinnar út frá sjálfbærni og loftslagsviðmiðum sem eru svo nauðsynleg við endurreisn bæði í efnahagskerfinu og efnahagsástandinu hér á landi en ekki síst endurreisn í ferðaþjónustunni.

og þann ósjálfbæra vöxt í greininni sem hefur verið varað við undanfarin ár. Það kom svo greinilega í ljós í því efnahagshruni sem við höfum verið að glíma við núna síðasta eina hversu mikið við vorum að reiða okkur á þessa einu grein og hversu mikið við þurfum að dreifa kröftum okkar, fjölga eggjunum í körfunni, eins og sagt er, og reiða okkur ekki eins mikið á ferðaþjónustuna. Það er líka svo að það þarf að byggja undir atvinnugreinar sem búa til verðmæti í meira mæli með hugviti fólks, skapandi greinar, grænar atvinnugreinar

til að koma okkur út úr þessari atvinnukreppu í samtali og samvinnu og með sjálfbærni að leiðarljósi. Þannig myndum við líka stuðla að fleiri góðum störfum og hagvexti þegar um er að ræða atvinnustefnu, menntastefnu og skattstefnu sem eiga vinna saman og vera með skýra framtíðarsýn. Langtímaatvinnuleysi, herra forseti, er böl og við ættum því að nýta slakann í hagkerfinu og vinna gegn atvinnuleysinu, renna fleiri stoðum undir atvinnulífið, verja velferðina og mæta tekjufalli fólks meðan það er á milli starfa. Við verðum líka að veita ungu fólki tækifæri til að nýta menntun sína hér á landi. Í því samhengi, herra forseti, vil ég nefna að eftir fjármálakreppuna 2008 var mikil áhersla lögð á það, blessunarlega, að mennta fólk út úr kreppunni.

að láta kerfin okkar vinna saman, að menntakerfið okkar vinni saman með atvinnustefnu, að við búum til góð störf fyrir háskólamenntað fólk og atvinnutækifæri sem eru aðlaðandi og aðlaðandi fyrir ungt fólk svo að við missum það ekki úr landi. Enda er það svo að fyrir Covid-19 faraldurinn var atvinnuleysi mest í hópi háskólamenntaðs fólks. Og hvað segir það okkur? Jú, það segir okkur að fólk var að mennta sig en fékk síðan ekki vinnu við hæfi,

Það skiptir máli að við tökum fast utan um þær aðstæður sem uppi eru núna, að við bíðum ekki eða myndum starfshópa o.s.frv. heldur grípum utan um þessa hópa núna. Við erum með fjármálaáætlun, við erum með horfur sem eru blessunarlega betri en áætlað var og við eigum að nýta það færi. Það þarf að skapa störf, fjárfesta í innviðum og uppbyggingu, það þarf að hlúa að barnafjölskyldum og vinna markvisst gegn ójöfnuði.

hér en ekki er talað um neinar nýjar aðgerðir eða fleiri fjárfestingarverkefni eða nokkuð annað til að mæta vandanum. Það þurfum við að gera. Það er fjallað um kerfislægan vanda sem kallaður er svo, undirliggjandi vanda sem felst í verulegri hækkun launastigs umfram framleiðsluaukningu.

Allt frá því að ríkisstjórn Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar tók við hafa fjárframlög til opinbera hluta nýsköpunar farið lækkandi

Það er kallað eftir auknu fjármagni til nýsköpunar og það tekur meira en tvö ár að uppfylla þær kröfur og þær þarfir. Um

Það gagnast menntakerfinu okkar og býr til færni, þekkingu og reynslu inn í menntakerfið okkar og styður við þær stofnanir sem við viljum að séu sterkar þegar kemur að nýsköpun. En nýsköpun er langhlaupið út úr þessum vanda

starfa, koma ungu fólki af stað, til að passa upp á þau sem hafa verið lengur en ár á atvinnuleysisbótum og til að passa viðkvæma hópa okkar samfélags. samfélags. Það er kostnaður fyrir samfélagið að hafa fólk langtímaatvinnulaust í okkar samfélagi. Það er kostnaður sem leggst á heilbrigðiskerfið og velferðarkerfið

Fjölbreyttar og arðbærar fjárfestingar eru undirstaða aukinnar verðmætasköpunar og aukin innviðafjárfesting mun gegna stóru hlutverki til að koma okkur út úr atvinnukreppunni. Fjárfesting í innviðum hefur verið of lítil á síðustu árum þrátt fyrir fögur fyrirheit í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar. Það mun bitna á okkur öllum til lengri tíma ef ekki verður bætt úr.

Til þess að ástand innviða geti talist gott verður að setja enn meiri kraft í opinbera fjárfestingu í innviðum og þörf er á 420 milljarða kr. fjárfestingu til að koma þeim í viðunandi horf, herra forseti. Viðunandi horf. Það tekst ekki einu sinni að halda við eðlilega viðhaldsþörf samkvæmt því sem fram kemur í fjármálaáætlun fyrir næstu árin. Þannig erum við í raun að horfa fram á samdrátt í opinberri fjárfestingu þrátt fyrir mjög umfangsmiklar fjárfestingar Reykjavíkurborgar sem hefur verið leiðandi

Ríkisstjórnin hefur því miður ekki beint sérstökum stuðningi til þessara sveitarfélaga til að mæta tekjufalli þeirra og ákalli um aukna félagsþjónustu og það gerir þessum sveitarfélögum mun erfiðara fyrir hvað varðar umfangsmiklar fjárfestingar.

Við leggjum til nokkrar afar mikilvægar breytingartillögur sem lúta að kjörum og velferð barna, eldra fólks og öryrkja, lúta að breytingum í loftslagsmálum og við bætum rausnarlega við í umhverfis- og loftslagsmál í okkar tillögum en við bætum líka við í almenna löggæslu og styrkari umgjörð skattheimtu og samkeppnismála. Við leggjum líka til fjármagnstillögur til að vinna á biðlistum sem hafa vaxið umtalsvert vegna Covid-19. Sérstaklega þarf að vinna að því að útrýma biðlistum þegar kemur að geðheilbrigðisþjónustu við börn. Þar dugir ekkert annað heldur en aðgerðir strax.

Eins og við vitum þá byrja barnabætur hér á landi að skerðast um leið og laun hafa náð 351 þús. kr. á mánuði en við leggjum til breytingar á þeim. Vil ég þar minna á að ef Ísland á að vera barnvænt samfélag, ef við ætlum að bera okkur saman við norrænu þjóðirnar í kringum okkur þegar kemur að barnvænum samfélögum, þurfum við, herra forseti, að gyrða okkur í brók og þá þurfum við að styðja markvissara og meira við barnafjölskyldur.

og sömuleiðis fjármagn til að stytta biðlista eftir sérfræðiþjónustu og skurðaðgerðum sem hafa lengst mikið á milli áranna 2020 og 2021. Geðheilbrigðisþjónusta er

við ræðum sem sagt fjármálaáætlun til næstu fimm ára og má þess vegna líta á hana sem sameiginlega kosningastefnu þessarar ríkisstjórnar, haldi hún velli eftir kosningar, og það verður að horfa á hana þannig. Hún er einmitt býsna gott dæmi um hversu mikilvægt það er að almenningur velji sér annars konar ríkisstjórn í kjörklefanum næst. Fjármálaáætlunin nær til ársins 2026 og er hápólitískt plagg sem útlistar með nákvæmum hætti hvernig ríkisstjórnin áætlar að reka samfélagið á næsta kjörtímabili. Það sem veldur mér mestum áhyggjum er sýnin á kyrrstöðu og jafnvel afturför í plagginu en líka að þegar mest þarf á að halda að byggja upp eftir kreppu er boðaður niðurskurður. Á tímum heimsfaraldurs þurfum við að hafa þolinmæði til að vaxa út úr þessari kreppu þannig að hún bitni ekki illa á einstökum hópum. Við stöndum auk þess frammi fyrir ótrúlega stórum samfélagslegum breytingum, m.a. vegna tæknibreytinga, og þess vegna þurfum við líka að vera djörf og skapandi. En ekkert af slíku er að finna í þessu plaggi. Við skulum hafa það á hreinu í upphafi að fjármálaáætlun grænnar félagshyggjustjórnar liti allt öðruvísi út. Samfylkingin mun vissulega leggja fram breytingartillögur til úrbóta á fjármálaáætlun en það er fyrst og fremst hugsað til að greiða yfir þá skallabletti sem eru í þessari áætlun en ekki er verið er að lýsa yfir stuðningi við megindrætti Við í Samfylkingunni myndum vilja og höfum reyndar lagt til að hraða ráðningum, auka virkni á vinnumarkaði, verja afkomuöryggi og leggja grunninn að kraftmikilli endurreisn. Við trúum að með því að leggja fyrirtækjum og einstaklingum tímabundið lið núna þá séum við ekki einungis að koma til móts við hópa sem hafa lent erfiðlega í þessari kreppu heldur séum við að draga úr efnahagslegum kostnaði þegar til lengri tíma er litið. Við viljum einfaldlega að allir séu í sem bestu formi þegar þeir mæta á ráslínuna fyrir endurreisnina í sumar. Fjármálaáætlun Samfylkingarinnar hefði einnig að geyma nýja forgangsröðun í ríkisfjármálum og útlistaðar aðgerðir um það hvernig við viljum byggja upp samfélag þar sem öll börn fá jöfn tækifæri og geta vaxið raunverulega áhyggjulaus úr grasi og þar sem meira jafnvægi ríkir milli vinnu og einkalífs og almenningur hefði auk þess aðgang að öruggu húsnæði, heilbrigðisþjónustu og menntakerfi óháð efnahag og búsetu. Við viljum auk þess, og teljum reyndar nauðsynlegt, að ráðist verði kerfisbundið í uppstokkun flókinna kerfa til þess að kerfin séu fyrir fólkið en fólkið ekki fyrir kerfið. Við teljum líka nauðsynlegt að stíga örugg og markviss skref í að bæta stöðu öryrkja, aldraðra og barnafjölskyldna, með öðrum orðum að tryggja réttlátari skiptingu gæða, m.a. með skattkerfi sem styður við lág- og millitekjuhópa en hyglir ekki auðmönnum eins og margar af þeim breytingum sem við sjáum núna hafa gert. Við þurfum líka að vera djörf og ráðast í aðgerðir til að auka verðmætasköpun í landinu, fjölga stoðunum undir efnahagslífið, draga úr sveiflum og byggja það upp þannig að við verðum fyrir sem minnstu áfalli ef eitthvað dynur yfir. Þess vegna þarf með miklu markvissari hætti að styðja við nýsköpun og hugvitsiðnað og tryggja að fólk hafi aðgang að fjölbreyttri þjálfun og menntun sem kallast raunverulega á við þessa stefnu, horfa með öðrum augum björtum augum til framtíðar en vera að sama skapi mjög meðvituð um í hverju það felst. við þetta þurfum við líka að horfa miklu betur á þær óhjákvæmilegu breytingar sem eru að verða á vinnumarkaðnum samfara tæknibyltingunni og aukinni alþjóðavæðingu og auðvitað loftslagsvánni. Við teljum að Ísland eigi að marka sér forystu meðal ríkja hvað varðar loftslagsvána en ekki að dingla tæplega í því meðaltali sem við sjáum í kringum okkur. Og við erum í færi til þess. Það er svo margt hér á landi sem gerir okkur kleift að að gera það sem er flóknara í stærri og fjölmennari löndum. Með öðrum orðum þá viljum við bregðast við ástandinu núna, ólíkt ríkisstjórninni sem boðar niðurskurð, með því að byggja upp og fjárfesta í grunninnviðum og velferðarkerfinu. Við viljum forgangsraða í þágu almannahagsmuna en ekki sérhagsmuna og við viljum nýta jafnaðarstefnuna sem eins konar skapalón til að draga markvisst úr ójöfnuði, hvar sem hann er að finna, hefja sókn í stað þess að dvelja í kyrrstöðu og sækja til framtíðar í staðinn fyrir að lifa í fortíðinni. Við skulum aðeins ræða um innihald þessarar fjármálaáætlunar og hvað hún segir okkur um stefnu ríkisstjórnar Vinstri grænna, Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks til næstu fimm ára. Við höfum öll orðið þess áskynja hversu mikilvægt sterkt opinbert heilbrigðis- og velferðarkerfi er undanfarið ár og sjaldan höfum við lifað aðstæður þar sem gildi samneyslunnar, gildi ríkisins og gildi hins opinbera í þjónustu við landsmenn hefur skipt meira máli. En ríkisstjórnin áformar hins vegar að draga úr fjárstuðningi þessara grunnstoða bara til að geta sýnt eftir þrjú, fjögur ár einhver tiltekin hlutföll, einhver stærðfræðitákn, einhverja formúlu.

Þær heita á íslensku niðurskurður. Það gengur ekki að mikilvægir innviðir landsins líði fyrir slíka hagstjórn í langan tíma með tilheyrandi kostnað fyrir almenning í landinu. Innviðaskuldir sem hafa verið að hlaðast upp munu safnast hraðar upp. Fjárfestingar hafa ekki gengið jafn vel eftir, eins og hv. þm. Rósa Björk Brynjólfsdóttir nefndi hér áðan.

Þá er það undrunarefni og ótrúlega sorglegt að ríkisstjórnin virðist ætla að sætta sig við sögulegt atvinnuleysi. Þau eru að spá um 6–7% atvinnuleysi út árið 2023 sem er langt yfir meðaltal meðaltal marga áratugi aftur í tímann. Gerum okkur grein fyrir því að aukið og langvarandi atvinnuleysi er ekki bara vandi einstakra hópa í samfélaginu þó að vissulega bitni það harðast á einstaklingum, börnum þeirra og heimilum.

þá er það auðvitað ekki svoleiðis og ég held að fólk hljóti að vera farið að sjá í gegnum það. Höfuðmarkmið okkar núna verður þess vegna að vera að auka virkni fólks og draga úr kostnaði samfélagsins af atvinnuleysi. Það verður að gera það fyrir fólkið, það verður að gera það fyrir atvinnulífið og það verður að gera það fyrir efnahaginn í landinu og framtíðarkynslóðir. sem er kannski alvarlegast við þetta plagg, herra forseti, er að með því er verið að taka þá pólitísku ákvörðun, ekki eins flokks eða tveggja flokka heldur þriggja flokka, að festa í sessi ójöfnuð sem er í landinu, sem hefur aukist í kórónuveirukreppunni en líka þegar kemur að elli- og örorkulífeyrisþegum sem hafa ekki fylgt launaþróun. Það hafa atvinnuleysisbætur ekki gert heldur eða millifærslur til heimilanna; barnabætur, fæðingarorlofsgreiðslur eða húsnæðisstuðningur. Allt þetta er verið að festa í sessi og þetta er akkúrat öfug leið

Öryrkjar og aldraðir hafa bara einfaldlega horft á bilið milli sín og fólks á launamarkaði breikka á hverju einasta ári allt þetta kjörtímabil og raunar lengur. Og nú kynnir ríkisstjórnin sem sagt áform um að festa gliðnunina í sessi en ekki draga úr henni. Það er aldeilis kosningaloforð að fara með inn í næsta haust. Herra forseti. Það er ekki hægt að fara yfir allt í 20 mínútna ræðu er varðar ríkisfjármálin eða fjármálaáætlun en ég held að við getum ekki sleppt því að ræða aðeins um heilbrigðiskerfið sem situr eftir eina ferðina enn og það þrátt fyrir að hafa verið kannski stærsti einstaki leikandinn í þeirri farsælu vegferð þrátt fyrir allt sem við höfum gengið í gegnum hér á síðasta ári. Við horfum enn og aftur upp á það að það stefnir í hallarekstur Landspítalans

sem þjóðin hefur margítrekað í mörgum skoðanakönnunum í mörg ár lýst yfir að skipti mestu máli í íslensku samfélagi. Síðasti punkturinn sem ég ætla að ræða af þessum málefnaliðum er húsnæði. Húsnæði er grunnþörf allra og ekki síst á landi eins og Íslandi þar sem veðráttan er rysjótt. Húsnæði er auðvitað ekki merkilegur hlutur í sjálfu sér, það er kassi úr steini eða tré eða einhverju öðru. En það er umgjörð um eitthvað sem heitir heimili og það eru heimilin sem eru kannski grunnstoðin í okkar samfélagi. Það er ekki nóg að tryggja fólki að það hafi alltaf þak yfir höfuðið. Það þarf að tryggja fólki öruggt þak yfir höfuðið þannig að það þurfi ekki að flytja á ótryggum markaði fram og til baka, rífandi börn með reglulegu millibili upp á milli skólahverfa og annað slíkt. Íslenski húsnæðismarkaðurinn er of sveiflukenndur, hann er of háður duttlungum markaðarins.

Við þessar aðstæður þarf ríkisstjórn bara að spýta í lófana og beita einhvers konar eftirliti, ríkisinngripum þegar kemur að uppbyggingu og húsnæðisstuðningi við fólk, ekki bara að koma inn með einhverjar innspýtingar sem rjúka strax inn í verðlagið og keyra upp verðhækkanir með nokkurra ára millibili heldur tryggja langtímastöðugleika á húsnæðismarkaði

sem enginn græðir á, sem hirðir strax allar launahækkanir og verður íþyngjandi fyrir fjölskyldur. Þarna getum við gert miklu betur. Á þessum tíma við aðstæður þar sem er erfitt að byggja vegna veðurlags, vegna hás fjármagnskostnaðar krónunnar, vegna skrykkjótts húsnæðisframboðs, þá leyfir ríkisstjórnin sér að leggja niður Nýsköpunarmiðstöð og þar með einu opinberu byggingarrannsóknirnar á landinu án þess að tryggja að nokkuð taki við í staðinn. Samfylkingin telur nauðsynlegt að hraða uppbyggingu og styrkja almenna íbúðakerfið verulega, hækka húsnæðisstuðning við fjölskyldur og stórauka framlög til rannsókna og þróunar og byggingarrannsókna á byggingarmarkaði. En við þurfum samfara þessu

Við vitum hver þróunin hefur verið á síðustu áratugum í nágrannalöndum okkar sem eru lengra komin um það hvað er líklegt að margir einstaklingar muni búa í hverri húsnæðiseiningu. Það eru óvissuþættir eins og ferðaþjónusta og annað en þannig verður það alltaf. En a.m.k. er þetta það fyrirsjáanlegt að það er engin afsökun að stjórna þessum málaflokki ekki miklu betur en gert er. Að lokum virðist ríkisstjórnin annaðhvort ekki hafa auga á framtíðinni, hafa mjög ólíka sýn á framtíðina eða ekki hafa nægan sköpunarkraft og kjark til að þora að takast á við framtíðina. Það er ekki nægt fjármagn veitt til þess að grípa þau tækifæri sem fylgja tæknibreytingum. Við erum að upplifa stórkostlegar samfélagsbreytingar af völdum þeirra. Það getur farið illa ef við látum reka á reiðanum. Við getum hins vegar notað tæknibreytingarnar sem nú eru að ganga yfir til að auka framleiðni, sem er gríðarlega mikilvægt þegar færri og færri hendur standa hlutfallslega undir verðmætasköpun. Við getum minnkað vistsporið með því að fara aktíft í það, búa til hvata fyrir tæknibreytingar sem verða til þess að við sóum minna og nýtum betur. Við getum líka notað þær til að draga úr ójöfnuði en hann getur hins vegar auðveldlega aukist mjög hratt á meiri hraða en nokkurn tímann áður og fjármagnið fer á enn færri hendur þegar vinnumarkaðurinn er að breytast. Þetta ætti að vera eitt af stóru málum hverrar ríkisstjórnar í dag.

árangri í losun gróðurhúsalofttegunda með grænni uppbyggingu þarf hið opinbera að taka frumkvæði og vísa veginn, vissulega í samstarfi við einstaklinga, sveitarfélög og fyrirtæki, en það verður að vera vörðurinn á þessari leið. Þess vegna þurfum við að setja okkur miklu skýrari aðgerðir, sýna meiri metnað, m.a. með auknu fjármagni, en við þurfum líka að leggja meiri áherslu á hugvitsiðnaðinn og renna fleiri stoðum undir atvinnulífið. Við Íslendingar megum ekki vera svo óþolinmóð að sleppa því að gera það af því að við vitum að það mun taka 10 ár, 15 ár, 20 ár. Þetta er eina leiðin fram á við og við verðum í rauninni að auka framlagið þarna til mikilla muna. Ég nefndi það hér áðan, af því að tíminn er að verða búinn, að fjárfestingar í innviðum hafa verið of litlar síðustu árin og það mun bitna á okkur til lengri tíma ef ekki verður úr bætt. Hluti af vandanum er að ríkisstjórnin setti á dagskrá verkefni sem við vissum að þyrfti tíma til að komast í. Hún hefði frekar átt að beina peningunum til sveitarfélaga sem voru tilbúin með verkefni. En ég ítreka það að Samfylkingin hefði lagt fram fjármálaáætlun sem liti allt öðruvísi út en þessi gerir. Við munum hins vegar reyna að

fjárheimildir hafa þróast til umhverfismála í tíð þessarar ríkisstjórnar og hvernig gert er ráð fyrir þeim í fjármálaáætlun.

Hins vegar er nýbúið að uppfæra þá stefnu í 55% og til þess að ná þeim samdrætti leggur ríkisstjórnin til 1 milljarð í viðbót.

náðist alveg skilningur á því hvernig þetta dæmi gengur upp því að samkvæmt lögum um opinber fjármál eigum við að byrja á skilvirkustu og ódýrustu verkefnunum sem skila okkur mestum árangri. Og augljóslega ættum við að byrja á verkefnum þar sem við náum 15% samdrætti

í rauninni skilar mestri losun fyrir minnsta peninginn. Hvar er sú vinna í ráðuneytinu? Hvar höfum við séð eitthvert yfirlit yfir hvernig þetta hefur markvisst verið skoðað?

Þannig að nei, þessir 5 milljarðar munu örugglega ekki duga, en við settum það fram. Þetta er há tala, það er hægt að gera ýmislegt fyrir hana og hún er auðvitað líka áminning um það til ríkisstjórnarinnar að hún er að vanmeta vandann.

til sjálfbærrar framtíðar og það eru gríðarlega verðmæt verkefni þannig að ég lít ekki svo mikið á það sem kostnað að leggja til þessa fjármuni.

og þá horfi ég einfaldlega á að lagðir eru til 10 milljarðar að meðaltali á ári til að ná 40% árangri, það þýðir um 4 milljarðar fyrir hvert prósent. En svo er lagður til

þá þyrfti a.m.k. það til að ná sama samdrætti, sem sagt 1 milljarð fyrir hver 4%. Ég geri ráð fyrir því að það sé erfiðara

eru í rauninni dýrara fyrir samfélagið til framtíðar, alveg eins og það að leyfa 6% atvinnuleysi að grassera til langrar framtíðar er kostnaðarsamara fyrir samfélagið. Mér finnst jafnvel færustu

hvernig höfuðborgin hefði ákveðið að byggja upp og þétta byggð en ekki að dreifa byggðinni út um allar koppagrundir og var þá hugsanlega kannski að velta ábyrgðinni af sér fyrir að hafa ekki sett einhver skilyrði fram samhliða vaxtalækkunum

framtíðar, ekki bara fyrir einstaklinga og fjölskyldur sem geta sparað einkabílinn, ekki bara í því að það þarf að leggja styttri lagnir og færri götur og að hirða minni lóðabletti, heldur sparar þetta líka svo gríðarlega mikið þegar kemur að loftslagsmálunum.

fjármálaáætlun þessarar ríkisstjórnar fyrir árin 2022–2026 sem óvíst er að verði hennar að framfylgja. Áætlunin gerir ráð fyrir að niðurskurður og skattahækkanir hefjist árið 2023 þegar spáð er 6–7% atvinnuleysi. Ábyrga leiðin hins vegar, leiðin sem við í Samfylkingunni viljum fara, snýst um að beita ekki of hörðum aðgerðum of snemma. Við viljum veita svigrúm og skapa frið um hvernig eigi að skipta tekjum og afla þeirra, dreifa byrðunum sem falla mjög misjafnlega á einstaklinga og allir sjá hverjir bera þær þyngstar þó að stjórnarflokkarnir lygni aftur augunum eða a.m.k. dragi augað í pung þegar þetta varðar. Engar forsendur hafa breyst um almennar aðhaldskröfur á heilbrigðisstofnanir og annan ríkisrekstur. Aðhaldskröfur eru sama og niðurskurður, sérstaklega þegar um er að ræða stofnanir sem hafa verið vanræktar síðustu ár. Á erfiðum tímum í heilbrigðiskerfinu og með auknu álagi vegna heimsfaraldurs og breytinga á aldurssamsetningu þjóðarinnar er gerð krafa um aðhald í stað innspýtingar. Gerð er 2% almenn aðhaldskrafa og 0,5% aðhaldskrafa á heilbrigðisstofnanir, öldrunarstofnanir og skóla á árinu 2022 og 1% almenn aðhaldskrafa er á árunum 2023–2026. Þingflokkur Samfylkingarinnar hefur lagt fram breytingartillögur við fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar þar sem umfangsmestu tillögurnar snúa að barnafjölskyldum, atvinnusköpun, loftslagsmálum, biðlistum í heilbrigðiskerfinu, geðheilbrigðismálum og að kjörum aldraðra og öryrkja. Á nokkrum þessara atriða vil ég tæpa í þessari stuttu ræðu. Lífeyrisþegar er vaxandi hlutfall íbúa þessa lands. Stór hluti þeirra býr við bág kjör og það er stjórnvöldum fyllilega ljóst. Þau hafa ekki nýtt eðlileg tækifæri til þess að leiðrétta kjörin til jafns á við aðra sem draga fram lífið í þessu landi. Það er sorglegt, það er pólitísk ákvörðun en ekki hending að viðhalda ójöfnuði. Þúsundir lífeyrisþega búa við þrengingar, jafnvel að 25–50% glími við umtalsverðan lágtekjuvanda eða hreina fátækt.

Stefáns Ólafssonar prófessors um kjör lífeyrisþega. Þessu viljum við jafnaðarmenn breyta með markvissum og skilgreindum leiðum. Lífeyrir TR ætti aldrei að fara undir 60% af meðallaunum. Það er algengasta fátæktarviðmið í Evrópu. Opinber lífeyrisútgjöld á Íslandi eru óvenju lág í samanburði við OECD-ríkin og einnig í samanburði við hin Norðurlöndin. Það sem skýrir þennan veruleika eru óhóflegar skerðingar í almannatryggingakerfinu. Úr þeim þarf að draga verulega og það strax, ekki minna en um helming. Það kann að vera álitamál hversu langt á að ganga í þessu og ekki ástæða til að hugleiða það að afnema þær að fullu því að ekki er

Skerðingarnar leika örorkulífeyrisþega almennt nokkru verr en ellilífeyrisþega og það er bæði það sem snýr að lífeyrissjóðstekjum og atvinnutekjum. Og talandi um norræna velferðarmódelið sem við viljum gjarnan tengja okkur við þá sker Ísland sig algjörlega úr hvað varðar stórfelldar skerðingar. Stjórnvöld láta þetta gott heita. Siðferði þeirra er ekki á hærra plani en það að þau láta það viðgangast að spara sér útgjöld með auknum skerðingum á lífeyrisgreiðslum í skjóli þess að lífeyrissjóðirnir hlaupi undir bagga. Skerðingarnar fara að bíta við allt of lágar tekjur úr lífeyrissjóðum og greiðsluþátttaka almannatrygginga dettur út talsvert löngu áður en meðaltekjum samfélagsins er náð. Fátæktargildran blasir við. Það er harla ólíklegt að það hafi verið helsta markmiðið með stofnun lífeyrissjóðanna árið 1969 að losa ríkið undan lífeyrisgreiðslum almannatryggingakerfisins og færa þær snarlega yfir á lífeyrissjóðina áður en þeir eru farnir að skila fullri uppsöfnun til útgreiðslu eins og fyrirheit voru gefin um og áður en jöfnuði á milli starfsmanna á almennum markaði og hjá hinu opinbera er náð. Þetta er ómannúðlegt og við í Samfylkingunni viljum breytingar. Herra forseti. Ég leyfi mér að fara örfáum orðum þessu næst um framtíðarsýn fyrir okkur á efri árum. Fram kom hjá hv. þingmanni og formanni fjárlaganefndar, Willum Þór Þórssyni, í umræðunni í gær þegar hann fylgdi nefndaráliti úr hlaði að byggð yrðu 263 ný hjúkrunarrými fyrir aldraða á tímabili fjármálaáætlunar og sagði þau fullfjármögnuð. Það eitt og sér er grátbrosleg staðhæfing þegar við hlustum á það dag eftir dag, síðast í fjölmiðlum í morgun, að rekstraraðilar telja ómögulegt að halda uppi þjónustu á óbreyttum daggjöldum. Þau þyrftu að hækka

til að heimilin gætu notið þess að vera starfrækt með eðlilegum hætti. Það er ekkert ofsagt að þetta kerfi sé í orðsins fyllstu merkingu nú gjaldþrota. Í fjármálaáætlun skellir ríkisstjórnin skollaeyrum við þessum staðreyndum og ómöguleikanum er viðhaldið. Það örlar ekkert á nýrri hugsun eða nýrri hugmyndafræði varðandi þjónustuna við aldrað fólk. Bygging 263 nýrra hjúkrunarrýma dugar afar skammt þegar önnur úrræði eru í skötulíki, eru óreynd, hafi ekki verið grandskoðuð. Þetta er rétt eins og að pissa í skóinn sinn, í besta falli skammgóður vermir. Við erum stórir eftirbátar, langt á eftir öðrum nágrannaþjóðum í þessu efni.

segir hv. þingmaður. Hún bendir réttilega á að nauðsynlegt sé að ráðast einnig í fjárfestingar í heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu og velferðarkerfinu þar sem eru hefðbundin kvennastörf og mikil mannekla, við eigum að fjölga hjúkrunarfræðingum, sjúkraliðum og fólki í umönnunarstörfum með öllum ráðum, þetta sé framlínufólkið okkar. Við búum við verulegt atvinnuleysi núna og það er ekki síst meðal kvenna. Þarna er verðmætur kraftur ónýttur og samfélaginu öllu til heilla að nýta hann strax. Herra forseti. Aldrað fólk í nútímanum sér almennt ekki sína framtíð inni á hefðbundnum langdvalarstofnunum, enda er það kostnaðarsamasti valkosturinn sem stjórnvöld geta valið og hið opinbera stendur ekki undir þeim rekstri og þeirri stofnanasýn sem hefur fengið að viðgangast á Íslandi um árabil. Eldra fólk er fjölbreytilegur hluti af samfélaginu og hugsanlega dálítið breytilegri en fólk á besta aldri, með skoðanir, þarfir og væntingar til jafns við aðra aldurshópa. Stóra myndin og meginmarkmið á að vera það að hver einstaklingur geti búið á eigin heimili til æviloka með persónulegum stuðningsúrræðum við hæfi og að því gefnu að viðkomandi óski eftir því sjálfur og njóti þar öryggis. Tiltæk úrræði hafa því miður ekki verið virkjuð nema í mjög takmörkuðum mæli og þar eru ósótt tækifæri mýmörg. Stjórnvöld hafa ekki gefið þessu gaum en þurfa að nálgast þennan málaflokk með beinum hætti og algjörlega nýrri hugsun. Verkin þurfa að tala, ekki bara orð, ekki bara einn nýr starfshópurinn enn. En til þess að þetta sé mögulegt þurfa fjölbreytt búsetuúrræði að vera valkostur. Ríkjandi viðhorf hjá stjórnmálamönnum hafa fyrst og fremst verið þau að bregðast við með einföldum lausnum sem álitnar hafa verið við hæfi,

Stjórnvöld hafa fetað veginn áfram án þess að marka sér sterka stefnu og á þessu þarf að verða breyting því að það er mikið í húfi. Í ljósi nútímasamfélagshátta, fjölgunar aldraðra og viðhorfa þeirra sjálfra er krafa um að mótuð verði þverpólitísk stefna með virka þátttöku aldraðra sjálfra í huga. Stefnan þarf að vera þverpólitísk, hún þarf að vera til lengri tíma. Um þetta fjallar hin hófstillta og löngu tímabæra þingsályktunartillaga okkar í Samfylkingunni um nýja velferðarstefnu fyrir aldraða. Pottur er brotinn víða og stjórnvöld eiga að hafa frumkvæði, forgangsraða með nýjum hætti og greiða með beinni aðkomu fyrir stórauknu framboði á hentugum og öruggum búsetumöguleikum. Þetta er sá þáttur sem vegur hvað þyngst þegar kemur að vellíðan og öryggi á ævikvöldinu, vænlegir og uppbyggilegir valkostir í staðinn fyrir lítið hólf í stofnun. Stjórnvöld hafa lítið hreyft við þessum málum og ekkert sýnilegt er í þeirri fjármálaáætlun sem til umræðu er nú. Beinir hvatar, hin beina aðkoma, geta falist í fjárhagslegri fyrirgreiðslu þar sem það á við. Það er mikið í húfi, allt til að tóna niður áralanga og rándýra stofnanavistun sem er ekki farsæl lausn fyrir marga, fyrir suma raunar. Við höfum drepið á þessi atriði með hléum í mörg ár en það er þörf á að staldra við hressilega nú og huga að róttækum áherslubreytingum því að nú ríkir nánast neyðarástand. Við heyrðum það í fréttum í gær að Landspítalinn á í miklum erfiðleikum og er í mjög erfiðri stöðu fyrirsjáanlega á næstu mánuðum. Þar skortir úrræði, skortir mannskap og það er útskriftarvandi. Við sáum í Morgunblaðinu í morgun að vandi hjúkrunarheimilanna er yfirþyrmandi. Þarna þarf að taka á. Herra forseti. Það eru óvíða meiri framfarir en á heilbrigðissviði. Stöðugt eru uppgötvaðar nýjar leiðir til að lækna og meðhöndla krankleika okkur, stóra og smáa.

ýmsa þætti sem fylgja efri árum, t.d. með lyfjameðferð. Heilbrigðistækni og velferðartækni hefur fleygt fram. Þetta skiptir miklu máli fyrir aldrað fólk sem getur tekið virkan þátt í því breytingaferli sem er þegar orðinn veruleikinn. Við getum skapað öryggi og betri líðan á eigin heimili í eigin umhverfi þar sem aðstaða er til sveigjanlegri þjónustu og umönnunar eftir atvikum. Að þessu beinist okkar sýn í Samfylkingunni. Í þessu sambandi eru auðvitað áskoranirnar gagnvart fagfólki talsverðar, að við göngum til þessa verkefnis sem langtímaverkefnis með opnum hug og séum tilbúin til að hugsa upp á nýtt það sem við höfum verið að þróa á undanförnum árum og áratugum.

fjölbreytilegu umhverfi og spennandi nýjungum í notkun þekkingar og tækni í hagnýtingu hjálpartækja, sérbúnaðar á heimili, öryggiskerfa, í fjarþjónustu, í lyfjaeftirliti, notkun á hreinlætiskerfum og mikilvægi félagslegrar nándar sem er gríðarlega mikilvæg og verður ekki metin til fjár. Þetta er líka mikilvægt á þessum tímum því að við horfum fram á viðvarandi skort á hæfu og góðu starfsfólki í öldrunarþjónustu sem og á mörgum sviðum félagslegrar þjónustu og ekki sýnt annað en að vandinn aukist fremur en hitt. Því er það lykilatriði að skapa starfsvettvang sem vekur áhuga fyrir ungt fólk að takast á við krefjandi nútímaleg viðfangsefni þar sem skapandi hugsun er leiðarljós. Í þeim breytingum sem lagðar eru til í þessari velferðarstefnu okkar felast nýjar áherslur og margvíslegar áskoranir. Það þarf að sigrast á ýmsum hindrunum

Það eru fleiri atriði sem upp koma í hugann varðandi fjármálaáætlun. Innviðauppbygging er áleitið efni, ekki síst í ljósi þeirra staðreynda að meginstoðir meginstoðir atvinnu eru býsna háðar öflugum innviðum, hvernig sem á það er litið. Tökum t.d. vegina þar sem þúsundir á þúsundir ofan af ferðamönnum þeysa um á ári hverju. Ég nefni líka vaxandi stóra atvinnuvegi, fiskeldi sem treystir á flutning afurða með hraði í skip eða í flug. Við höfum nýlega lokið við myndarleg Dýrafjarðargöng og þar við situr í jarðgangagerð. Ekkert annað verkefni á sviði jarðganga er komið á koppinn en ef vel ætti að vera þyrftum við að hafa eitt slíkt verkefni í gangi, en svo er ekki. Þessi ríkisstjórn hefur ekki lagt fyrir áætlun um byggingu jarðganga, ekki jarðgangaáætlun, og það er afleitt. Fáar fjárfestingar á sviði vegagerðar eru jafn öflugar og stöndugar og jarðgöng, skipta máli fyrir umferðaröryggi, styttingu leiða og draga úr mengun. Það kallast sterklega á við umhverfisumræðuna. Ísland ætlar sér einmitt ásamt hinum Norðurlöndunum að leiða baráttuna gegn loftslagsbreytingum. Það er yfirlýst markmið. Því er kallað eftir metnaðarfullri útfærslu á áformum um kolefnishlutleysi árið 2040 sem hægt er að segja með sanni að endurspegli þetta leiðtogahlutverk og sýnir að íslensk stjórnvöld hafa sjálfstæða sýn og vilja hvað varðar lögfestingu markmiða um kolefnishlutleysi og samdrátt í losun. Hvað með áfangamarkmið? Þau þyrftu að endurspegla þá skilgreiningu á losun sem stjórnvöld setja sér um kolefnishlutleysi en ljóst er að nettólosun þarf að minnka um helming fyrir árið 2030 ef fylgja á línulegri þróun í átt að kolefnishlutleysi 2040.

a.m.k. til skemmri tíma, einkum fyrir sveitarfélögin, en gert er ráð fyrir því að þessi lög taki gildi í ársbyrjun 2023. Mikilvægt er því að breytingar þær sem frumvarpið boðar verði kostnaðarmetnar með ítarlegum og gegnsæjum hætti með tilliti til aukinna útgjalda sveitarfélaga vegna málaflokksins. Þau auknu útgjöld munu leiða til umtalsverðs kostnaðarauka fyrir íbúa sem er ekki hægt að una við að því er virðist. Nauðsynlegt er því að ríkið mæti þeim kostnaðarauka sem boðaðar breytingar munu valda en það verður ekki séð í þessari fjármálaáætlun. Herra forseti. Tíminn líður hratt og er nú senn að niðurlotum kominn. Tillögur Samfylkingarinnar til breytinga á þessari fjármálaáætlun þjóna allar því markmiði að fjölga störfum, auka græna verðmætasköpun, bæta heilsu og öryggi fólksins í landinu og til að bæta kjör barnafólks og þeirra hópa sem verst eru settir í samfélaginu. Með fjármálaáætlun til næstu fimm ára hefur ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og Vinstri hreyfingarinnar – græns framboðs markað sér stefnu fyrir næsta kjörtímabil. Ríkisstjórnin hefur sýnt á spilin um hvað gert verði undir hennar stjórn, haldi hún velli að loknum kosningum í september. Stjórnarflokkarnir munu að óbreyttu samþykkja stefnu niðurskurðar, áframhaldandi atvinnuleysis og ójöfnuðar fyrir þinglok í vor.

Ég vil hefja mál mitt á að taka undir með því sem segir í áliti fulltrúa Miðflokksins, hv. þm. Birgis Þórarinssonar, í fjárlaganefnd þar sem segir að miklar áskoranir séu fram undan þegar kemur að hagstjórn í landinu. Við blasir mikill hallarekstur ríkissjóðs. Atvinnuleysi er í hæstu hæðum, verðbólga sýnist komin á skrið og hefur ekki mælst meiri síðan 2013. Vextir eru teknir að hækka og ekki annað að sjá en að framhald verði á því ferli. Fjármálaáætlunin er hin síðasta sem þessi ríkisstjórn leggur fram. Hún er óvenjuleg að því leyti til að gildandi fjármálaáætlun til fimm ára var samþykkt á Alþingi 17. desember síðastliðinn. Sú stefnumörkun sem lá þá til grundvallar er efnislega óbreytt fyrir þau 35 málefnasvið og 103 málaflokka sem fjármálaáætlun tekur til og ekki lagðar til efnislegar breytingar á því sem kallað er grunnsviðsmynd fjármálaáætlunar til næstu ára. Hér er því hreint ekki um hefðbundna fjármálaáætlun að ræða. Heildarramminn er á sínum stað en niðurbrotið úr hefðbundinni fjármálaáætlun er ekki birt. Þessi fjármálaáætlun er því naumast sett upp eins og lögin segja til um. Það vantar stefnumótun málefnasviða með skýrum hætti. Þó hefur í reynd kannski aldrei verið mikilvægara en nú að þessi atriði liggi ljós fyrir. Áætlunin felur í sér ágætt efnahagsyfirlit þannig að umræðan um þessa fjármálaáætlun snýst í raun í stórum dráttum um efnahagsmálin,

sé mikilvægur liður í viðbrögðum við heimsfaraldrinum og áhrif þess eru talin sterkari en til að mynda annarra útgjaldaauka eða tekjueftirgjafar í formi skattalækkana. Aukin fjárfesting vinnur upp framleiðslutapið og eykur framleiðslugetuna. Það er skýrt markmið ríkisstjórnarinnar frá upphafi faraldursins að milda sveifluna með aukinni fjárfestingu, að skapa atvinnu en ekki síður að styrkja innviðauppbyggingu enn frekar og auka framleiðslugetu og framleiðni til langs tíma. Því er afar mikilvægt, segir þar, að fjárfestingarstigið dragist ekki saman meðan slaki er í efnahagslífinu. Herra forseti. Hér verður að setja markið miklu hærra hærra en að keppa að því að fjárfestingarstigið dragist ekki saman. Fullt tilefni er til að ráðast í marktækt átak í samgöngum og öðrum innviðum í landinu. Ærin eru verkefnin. Gera má ráð fyrir að lífeyrissjóðir og einkaaðilar ýmsir væru reiðubúnir að taka þátt í slíku átaki enda um arðbær verkefni að ræða sem gætu staðið undir aðlaðandi kjörum á skuldabréfum sem féllu vel að eignasöfnum lífeyrissjóða. Í þessu sambandi er ástæða til að leggja áherslu á það álit sem fjármálaráð lýsir í umsögn sinni um margföldunaráhrif innviðafjárfestinga. Fjármálaráð telur margföldunaráhrif innviðafjárfestinga vera meiri en margföldunaráhrif margra annarra aðgerða. Í því sambandi kallar ráðið eftir að aukið sé gagnsæi hvað varðar skýra forgangsröðun fjárfestingarkosta og arðsemisútreikninga að baki þeim. Þá bendir fjármálaráð á að sýnt er að á síðustu árum hafi ónýttar fjárheimildir til fjárfestinga numið 25–30% af samþykktum fjárhæðum. Slíkar tafir eru til þess fallnar að veikja áhrif fjárfestinga sem hagstjórnarviðbragðs. Jákvætt er að sjá að boðaðar eru umbætur á þessu ferli. Samtök iðnaðarins taka undir það í umsögn sinni sem segir í rammagrein 4 í fjármálaáætluninni, að margföldunaráhrif fjárfestingarútgjalda séu meiri og langvinnari en annarra ríkisútgjalda við þær aðstæður efnahagslegs slaka sem nú ríkja og fyrirséð er að ríki áfram a.m.k. að einhverju að einhverju marki næstu misserin. Ánægjulegt er að dómi Samtaka iðnaðarins að horft hefur verið til verkefna sem geta aukið framleiðni til lengri tíma og þeirra sem skapa sem mesta atvinnu. Á því þurfum við svo sannarlega að halda. Fjármálastefna sem hefur mikilvægi innviða að leiðarljósi er að dómi Samtaka iðnaðarins til þess fallin að tryggja samkeppnishæft atvinnulíf og góð efnahagsleg lífskjör og undir það vil ég taka. Þau ljúka umfjöllun sinni með því að segja að með fjárfestingum í innviðum sé fjárfest í sjálfbærum hagvexti framtíðarinnar,

við þurfum nú að kljást við. Í nýrri skýrslu Samtaka iðnaðarins og Félags ráðgjafarverkfræðinga um ástand og framtíðarhorfur innviða á Íslandi kemur fram

nemur fjárhæðinni 420 milljörðum í innviðakerfinu hér á landi og að ástand sumra innviða er slæmt. Horfur eru víða ekki góðar í innviðakerfinu, til að mynda í vegakerfinu. Ég vil, herra forseti, benda á gagnlega umsögn Samtaka iðnaðarins við umfjöllun um hið brýna verkefni sem stórauknar fjárfestingar í innviðum án vafa eru. Herra forseti. Samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu þurfa að komast úr því fari sem einkennist hefur af löngu framkvæmdastoppi og áformum um borgarlínu. Lagning Sundabrautar er ein allra arðbærasta samgönguframkvæmd sem fyrirfinnst hér á landi. Styttri leið dregur úr útblæstri og leysir úr umferðarteppum. Hún myndi hafa mikil og jákvæð áhrif á byggð og samgöngur, ekki aðeins á höfuðborgarsvæðinu heldur bæta tengingu við Vesturland og Norðurland. Varðandi almenningssamgöngur liggja fyrir tillögur sérfróðra aðila sem hafa myndað samtökin

Fram hjá slíkum ábendingum kunnáttumanna verður ekki litið. Herra forseti. Líkt og fjármálaráð fjallaði um í álitum síðasta árs er sjálfbærni opinberra skulda ekki vandamál eins og málum er háttað nú þrátt fyrir aukningu skulda. Taka má undir með meiri hluta fjárlaganefndar að ástæðan er sú að fyrir efnahagsáfallið af völdum veirunnar var skuldastaða ríkissjóðs

landsframleiðslu árið 2019. Er sjálfsagt að halda því til haga að hin góða skuldastaða ríkissjóðs fyrir efnahagsáfallið af völdum veirunnar á ekki síst rót í uppgjöri á slitabúum hinna föllnu banka úr efnahagshruninu 2008. Þá er rétt að benda á það álit fjármálaráðs að markmið um að stöðva vöxt skuldahlutfallsins árið 2025 sé ígildi fjármálareglu og muni birtast af fullum þunga við gerð fjármálastefnu að afloknum kosningum og í fjármálaáætlunum á komandi árum. Taka má undir með því sem segir í umsögn Samtaka ferðaþjónustunnar að efnahagslegur bati hvíli á vexti ferðaþjónustunnar, a.m.k. að verulegu leyti. Meðalútflutningstekjur þjóðarbúsins af hverjum erlendum ferðamanni hafa verið á bilinu 260.000–280.000 kr. síðastliðin þrjú ár á föstu gengi samkvæmt tölum Hagstofunnar yfir þjónustuviðskipti. Gera má ráð fyrir að útflutningstekjur innlendra fyrirtækja af hverjum 100.000 erlendum ferðamönnum, geti því numið 26–28 milljörðum króna. Augljóst er að það mun hafa jákvæð áhrif á landsframleiðslu, atvinnustig og hagvöxt. Herra forseti. Við eigum að læra af reynslunni og forðast massatúrisma með tilheyrandi ágangi á landið. Markmiðið má orða svo að hámarka arð af hverjum ferðamanni

Herra forseti. Í nýrri skýrslu birta þeir Stefán Ólafsson, prófessor í félagsfræði, og Stefán Andri Stefánsson þá niðurstöðu að Ísland fari nærri því að slá heimsmet í skerðingum innan almannatryggingakerfisins. Skýrslan ber yfirskriftina Kjör lífeyrisþega – Samspil almannatrygginga og lífeyrissjóða í mótun tekna og er unnin í samstarfi við Eflingu stéttarfélag og Eddu Rannsóknasetur við Háskóla Íslands. Skerðingarnar koma fram í því að útgjöld hins opinbera vegna lífeyrisgreiðslna eru óvenjulág. Í dag glíma 25–50% íslenskra lífeyrisþega við tekjuvanda eftir því hvar lágtekjur mörkin eru dregin. Réttindi á almennum markaði eru lakari en í opinbera geiranum. Í skýrslunni eru færð ýmis rök fyrir því að hámarkslífeyrir almannatrygginga sé of lágur. Skerðingar greiðslna almannatrygginga byrja við of lágar greiðslur frá lífeyrissjóðum að mati höfunda. Leiðir þetta af lágu frítekjumarki og veldur því að skyldusparnaður í lífeyrissjóði fer að miklu leyti í lækkun á útgjöldum ríkisins til almannatrygginga. Skilar hann sér því ekki nægilega til kjarabóta fyrir lífeyrisþegana sjálfa. Höfundar leggja til á grundvelli þessarar greiningar að frítekjumark gagnvart lífeyrissjóðum verði hækkað upp í minnst 100.000 kr. á mánuði en gildandi frítekjumark er er 25.000 kr. og hefur staðið óbreytt frá því að það var ákveðið með löggjöf 2016. Einnig vilja þeir samræma lífeyriskjör öryrkja og ellilífeyrisþega og að frítekjumark vegna atvinnutekna verði aldrei lægra en sem nemur lágmarkslaunum á vinnumarkaði. Í samtali við vefmiðilinn mbl.is þann 21. maí benti annar höfunda, Stefán Ólafsson, á til samanburðar að hvorki Noregur né Danmörk væru með frítekjumarki af þessu tagi en þar geta lífeyrisþegar unnið eins mikið og þeir vilja án þess að launin komi til með að skerða lífeyrisgreiðslur Höfundar segja íslensku lífeyrissjóðina vera öflugri en víða annars staðar. Þeir telja að stjórnvöld hafi aftur á móti iðulega gengið of langt í að spara sér útgjöld til almannatrygginga í skjóli þess hve vel hefur tekist að byggja hér upp öfluga lífeyrissjóði. Ríkið hefur þannig dregið úr útgjöldum til almannatryggingakerfisins of snemma, löngu áður en lífeyrissjóðirnir byrja að skila fólki fullri uppsöfnun á réttindum þar. Í ljósi tilvitnaðrar skýrslu verður að telja almannatryggingar alvarlega vanfjármagnaðan málaflokk, herra forseti. Hið sama á við um hjúkrunarheimilin sem búa við alvarlega rekstrarstöðu vegna vanfjármögnunar. Ég byggi hér á frétt í Morgunblaðinu í dag, 27. maí 2021, sem ber yfirskriftina: Ekki tekið á vanda hjúkrunarheimilanna. Þar segir að ekki sé gert ráð fyrir auknum útgjöldum til að bjarga rekstri hjúkrunarheimila landsins í breytingartillögum meiri hluta fjárlaganefndar við þingsályktunartillögu ríkisstjórnarinnar um fjármálaáætlun til næstu fimm ára. Framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu, það eru þau fyrirtæki sem hafa með höndum rekstur á umræddum heimilum m.a., gagnrýnir það harðlega. Formaður fjárlaganefndar segir að frekari gögn þurfi til að hægt sé að meta fjárþörfina nákvæmlega. Segir í fréttinni að hann reikni með að tekið verði á vandanum í fjáraukalögum og fjárlögum í haust.

er furðu lostin, segir í frétt Morgunblaðsins eftir lestur álits meiri hluta fjárlaganefndar og, með leyfi forseta, ætla ég að vitna til orða hennar: „Það veldur okkur gríðarlegum vonbrigðum ef þetta eru viðbrögðin. Við höfum beðið í heilt ár eftir skýrslu sem greinir rekstrarstöðu hjúkrunarheimilanna. Hún er komin og sýnir vanfjármögnun heimilanna. frá 2019 er frekar vanmat en hitt því síðar komu til afturvirkar kjarasamningsbundnar launahækkanir. Augljóst er að staðan er mjög þröng

Hún segir að hjúkrunarheimilin geta ekki beðið til haustsins eftir hugsanlegum leiðréttingum í fjáraukalögum eða fjárlögum næsta árs. Grípa verði til aðgerða strax. Hún bendir á að þjónustusamningar hjúkrunarheimilanna við Sjúkratryggingar Íslands renni út í lok ársins. Ekki verði samið um óbreytt daggjöld sem keyri heimilin í þrot og telur hún ljóst að fleiri muni skila rekstrinum til ríkisins en þegar er orðið. Herra forseti. Ekki verður vikist undan því að bæta úr þeim málefnum eldra fólks sem ég hef hér gert að umtalsefni. Gera verður betur en lagt er til í þeirri fjármálaáætlun sem hér er rædd. Ég vil að lokum leggja áherslu á bætta ráðstöfun opinbers fjár, sparnað, aðhald og ráðdeild. Ákvarðanir um útgjöld eiga skilyrðislaust að vera reistar á að árangur sé mælanlegur og að gætt sé ýtrustu skilvirkni.

Virðulegi forseti. Það er mikið uppbyggingarstarf fyrir höndum og þarf að koma hreyfingu á atvinnulífið eins og við þekkjum. Það þarf að styðja við endurreisn þúsunda starfa, tryggja efnahagslegan stöðugleika og nauðsynlega grunnþjónustu, bæta lífskjör íbúa landsins til frambúðar. Verkefnið er með öðrum orðum ógnarstórt. Það snýst að þessu leyti um leið um það hver framtíðarsýnin er og verður fyrir Ísland. Mig langar til að byrja á því að draga saman nokkur atriði um stöðuna núna sem er grafalvarleg fyrir almenning og atvinnulíf. Verðbólgumarkmið Seðlabankans er að halda verðbólgunni sem næst 2,5% yfir hvert 12 mánaða tímabil. Frá því að ríkisstjórnin tók við völdum hefur verðbólgan verið mæld í 41 skipti. hefur hún verið yfir verðbólgumarkmiðinu sem segir okkur að það á við um flest þeirra fyrir það áfall sem heimsfaraldurinn færði okkur. Síðustu 12 mánuði hefur hún verið yfir markmiði og fjarlægst þessi viðmið enn frekar. Nýjasta mælingin sýnir verðbólgu upp á 4,6%. Ekki er nóg með að verðbólgan nálgist það að vera með öðrum orðum tvöfalt meiri eða tvöfalt hærri en sett markmið gera ráð fyrir heldur hefur hún hækkað hlutfallslega langmest á Íslandi miðað við helstu samanburðar- og samkeppnislönd innan OECD. Á mannamáli þýðir þetta einfaldlega að verðlag hefur hækkað mest á Íslandi undanfarin misseri. Þar erum við farin að tala um veruleika og aðstæður sem hafa bein áhrif á lífskjör hér á landi. Annar punktur er atvinnuleysið sem er í hæstu hæðum eins og við erum því miður öll meðvituð um. Atvinnuþátttaka hefur aldrei verið minni. Ný drög að fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar gera ráð fyrir að atvinnuleysi verði því miður áfram töluvert. Þegar við skoðum áætlanir fyrir árið 2023 er gert ráð fyrir að atvinnuleysi hér á landi verði enn á bilinu 4–5%. Það eru óþægilegar og ógnvænlegar tölur, umtalsvert hærri en meðalatvinnuleysi síðastliðinna áratuga hér á landi

aukist mest hér undanfarin misseri. Þetta er alvarleg staða og staða sem á að fá langtum meiri athygli á þessum vettvangi af hálfu ríkisstjórnarinnar en verið hefur. Annar punktur er vaxtastigið á Íslandi. Íslendingar þekkja það auðvitað vel að við búum að jafnaði við mun hærra vaxtastig en önnur Evrópuríki. Það er stundum talað um Íslandsálag í því samhengi, en þetta álag hefur haldið sér í þrengingum síðustu missera. Vissulega lækkuðu vextir og fyrir því fann almenningur en engu að síður, þrátt fyrir að við séum að upplifa lægri vexti en áður, eru þeir hærri en annars staðar. Nú er vaxtahækkunarferli hafið á Íslandi og við erum þar að taka vafasama forystu. Við þekkjum það auðvitað, og ég ætla ekki að orðlengja um það, hvað háir vextir gera heimilunum í landinu, fjölskyldunum í landinu og hvað þeir gera fyrirtækjunum og atvinnulífinu.

stór þáttur í því hvar við stöndum í því að geta boðið upp á samkeppnishæf lífskjör fyrir almenning og fyrirtæki í landinu. Annað atriði er staðan á fasteignamarkaði. Vextir hafa verið lágir, eins og ég nefndi, staðan hefur kallað fram mikla eftirspurn og markaðurinn hefur ekki getað sinnt eftirspurninni að fullu. Við sjáum nánast daglegar fréttir af því hvernig útlitið er á fasteignamarkaði og hvað er að gerast með verðlagningu þar.

að þetta verður þungt. Þetta er ekki góð blanda og áframhaldandi þróun í þessa átt getur því miður hæglega leitt til þess að stór hópur fólks lendi í greiðsluerfiðleikum. Það á ekki síst við um þá sem síðast komu inn, nýjustu kaupendurna. Þetta eru staðreyndir

áætlunartímabilsins sem myndi þá þýða að enn yrðu 10.000 einstaklingar atvinnulausir að jafnaði. Það eru 3.000 fleiri en við eigum að venjast fimm árum frá deginum í dag að telja. Þessu fylgir gífurlegur kostnaður fyrir samfélagið, fyrir einstaklinga og fyrir ríkissjóð, kostnaður sem er mældur í tugum milljarða króna á ári hverju. Þúsundir einstaklinga og fjölskyldna munu samkvæmt því búa við skertar tekjur og glíma um leið við öll þau vandamál sem langvarandi atvinnuleysi fylgja,

ríkisstjórnar bíður að rækta umhverfi sem mun ýta undir náttúrulega fjölgun starfa á almennum vinnumarkaði til að sporna gegn Þar vil ég nefna að það verður að gera atvinnulífinu og fyrirtækjunum í landinu auðveldara að vinna með stjórnvöldum að þessu markmiði með því að lækka atvinnutengdar álögur á þau.

Það gerum við t.d. með því að þora að fjárfesta í grænni tækni, fjárfesta í menntun og innviðum með hvötum til nýsköpunar en síðast en ekki síst með ábyrgri hagstjórn. verður auðvitað best gert með því að tryggja gengisstöðugleika til skamms tíma litið með bindingu krónunnar við evru en til lengri tíma litið með því að ganga inn í Myntbandalag Evrópusambandsins, því að þessar sveiflur krónunnar eru dýrkeyptar fyrir alla íbúa landsins og vinna með beinum hætti gegn atvinnusköpuninni og gegn hagvexti. Herra forseti. Við búum við sveiflukennt hagkerfi þar sem verðbólga er há og vextir sömuleiðis og það er auðvitað afleiðing þess að vera með örgjaldmiðil í opnu hagkerfi. Markmið Seðlabankans er og hefur verið, eins og ég nefndi hérna í byrjun, að halda verðbólgu sem næst 2,5% yfir hvert 12 mánaða tímabil frá því að þessi ríkisstjórn tók við völdum hefur heyrt til undantekninga að það markmið hafi náðst. Þarna vil ég aftur nefna

Ríkissjóður var þegar orðinn ósjálfbær áður en efnahagslegt högg samfara þessum heimsfaraldri skall á. Það voru ekki bara þingmenn Viðreisnar sem héldu þessu fram og vöruðu við því hér í þingsal, t.d. strax árið 2019. Því hefur verið flaggað af helstu sérfræðingum þjóðarinnar. Þetta var síðast staðfest af fjármálaráði í umsögn um fjármálaáætlun þessa

Um leið þurfa stjórnvöld að huga að varfærni hvað varðar hæfilegt jafnvægi tekna og gjalda.“ Herra forseti. Lengi hefur blasað við að margvíslegir innviðir í samfélaginu þarfnast endurnýjunar og byggja þarf nýja. Á þetta hefur

tímasetningarnar við þessa uppbyggingu séu ekki þannig að þær séu farnar að framkalla og auka þenslu þegar vel árar. vel árar. Í þessu samhengi þarf því að huga betur að stefnumótun. Það þarf að undirbúa verkefni betur og það þarf að tryggja að framkvæmdastig eða tími framkvæmda sem sátt er um sé þannig að nægur tími sé til að vinna verkefnin sem tilbúin eru til útboðs.

Þarna finnst mér ríkisstjórnin ekki fyllilega hafa valdið verkefninu því að hún átti lítið tilbúið þegar rétti tíminn var og það hafa orðið tafir á mikilvægum verkefnum sem hefði verið svo ákjósanlegt að ráðast í

og vinni jafnvel gegn tilætluðum markmiðum. Þetta endurspeglast í umræðu um fjárfestingastig hins opinbera á síðasta ári. Í rammagrein 10 í áætlun eru rædd ýmis vandkvæði er snúa að töfum í að hefja fjárfestingu eftir að fjárheimildir hafa fengist.“ Hér myndi ég kannski vilja fara með umræðu um fjárfestingu í innviðum í aðeins aðra átt og minna á að þegar við erum að tala um fjárfestingar erum við líka að tala um fjárfestingu á borð við innviði í þjónustu við börn. Ég nefni t.d. þá stöðu sem BUGL er í í dag, innviði á borð við heilbrigðisþjónustu með áherslu á forvarnir sem geta til lengri tíma sparað samfélaginu kostnað og sársauka, innviði á borð við löggæslu en félagslegar afleiðingar ástands sem þessa birtast lögreglunni gjarnan mjög skýrt til skemmri tíma litið en líka til lengri tíma. Verkefnið í faraldrinum var auðvitað í upphafi fyrst og fremst að ná tökum á veirunni sjálfri samhliða efnahagslegum afleiðingum sem voru þungar en ójafnar yfir samfélagið en til lengri tíma líka andleg líðan þjóðar. Í því samhengi verður að horfa til þess, þegar við erum að tala um fjárfestingar, að fjárfest sé í innviðum sem hjálpa með þennan þriðja punkt,

í aprílmánuði 2018 sem fjallaði um tryggingu gæða, hagkvæmni og skilvirkni opinberra fjárfestinga. Þar ályktaði Alþingi að fela ætti hæstv. fjármálaráðherra að útfæra stefnumörkun um opinberar fjárfestingar, allt frá hugmyndastigi til framkvæmda og út ætlaðan líftíma þeirra fjárfestinga og framkvæmda. Ráðherrann átti að skipa fimm manna starfshóp til að mynda formlegan samstarfsvettvang stjórnvalda, atvinnulífs og fræðasamfélagsins um gerð ramma til þriggja ára í senn til að byggja upp færni, til að byggja upp þekkingu og efla rannsóknir

en ekkert hefur spurst til málsins eftir að Alþingi samþykkti ályktunina. Þetta er í reynd mjög alvarlegt. Hér liggur fyrir skýr vilji þingsins með þessari samþykkt en svo virðist sem sá vilji þingsins hafi verið að engu hafður. Virðulegi forseti. Viðreisn hefur margsinnis gagnrýnt ríkisstjórnina fyrir að hafa spennt bogann allt of hátt við aukningu ríkisútgjalda á toppi langrar uppsveiflu í efnahagslífinu og bent á það, sem ég er að nefna hér aftur, að ríkisfjármálin voru orðin ósjálfbær áður en þetta efnahagslega áfall dundi á okkur. Ríkisreikningur ársins 2019 sýnir þetta svart á hvítu.

að það voru skýr merki um samdrátt í efnahagslífinu. Þetta hefur fjármálaráð líka bent á með skýrum hætti en í áliti þess um þessa fjármálaáætlun segir m.a. um þetta atriði, með leyfi forseta: „Á þensluskeiðinu fyrir kórónuveirufaraldurinn var losað um beltið og fyrirferð hins opinbera jókst með þeim hætti að undirliggjandi afkoman er orðin neikvæð. Spyrja þarf hvenær og hvernig vinda eigi ofan af þessari þróun.“ Þetta finnst mér vera nokkuð þung orð í garð ríkisstjórnarinnar því að þetta hafði síðan í reynd þau áhrif að við vorum sannarleg verr í stakk búin til að takast á við afleiðingar kreppunnar en við hefðum þurft að vera. Þessu er nauðsynlegt að halda vel til haga þegar við ræðum ríkisfjármálin. Forseti. Fjármálaáætlunin er ekki margorð um það hvernig við tökum á ríkisrekstrinum á næstu misserum og árum. Það er talað um afkomubætandi aðgerðir upp á tugi milljarða sem er sérstakt orð til að forðast að tala um niðurskurð og skattahækkanir, en þar eru engar hugmyndir lagðar á borð. Allir vita að afkomubætandi aðgerðir þýða í reynd niðurskurð eða skattahækkanir. Það er slæmt að ríkisstjórnin treystir sér ekki til að segja það berum orðum hvað hún er að fara í þeim efnum. Ég sé að ég er að renna út á tíma þannig að ég ætla að enda á því að segja að helstu áskoranir eru óstöðugleiki, háir vextir og skortur á langtímastuðningi og framtíðarsýn hins opinbera og of lítil fjárfesting í íslensku atvinnulífi. Ástæður þess vanda eru að miklu leyti efnahagsumhverfið sem krónan skapar. Ég sé að ég hef ekki meiri tíma til að fara yfir lokakafla ræðu minnar og enda á því að segja að við þreytumst ekki á að fjalla um þetta og munum halda því áfram.

þurfa einhverjar stórkostlegar útskýringar. Það að Ísland hafi lækkað skuldir hins opinbera töluvert meira heldur en öll önnur ríki bendir kannski til að hagstjórninni sé einhvern veginn ranglega stýrt hér.

þess að þetta lítur út eins og mótsögn.

til að stíga sterkt inn með fjárfestingum, taka stór skref í þeim efnum. En það skiptir ekki bara máli að gera það heldur að tímasetningar í þeim efnum leiki lykilhlutverk. Hinn gagnrýnispunkturinn var síðan að mér finnst ríkisstjórnin aðeins

hver staðan var hér í efnahagsmálum áður en þetta efnahagslega áfall dundi á okkur. Hún var ekki góð eins og ég var að nefna. Staðan var orðin ósjálfbær fyrir þennan tíma. Mögulega hef ég misskilið spurninguna en ef spurningin er sú hvort ég sé að mæla því í móti að það hafi átt að fara í fjárfestingar í innviðum á þessum tímapunkti og gera það með kraftmiklum og þungum hætti af hálfu ríkisvaldsins þá er það alls ekki þannig. Það er lykilbreyta

er ekki hlutlaus aðili á markaði. Það er mikilvægt að við beitum þunga ríkisins til þess að byggja upp einmitt þegar hagsveiflan er á niðurleið eins og hún var byrjuð að fara 2019.

í upphafi heimsfaraldurs vegna þess að það var ekki hlustað á varnaðarorðin. Við vorum veik en við þurftum ekki að vera veik. Hitt er síðan það að okkur hefur fundist ríkisstjórnin vera allt of hægfara í því að bregðast við þeirri stöðu sem nú er uppi. Við töluðum skýrt um það, við höfum haldið kynningarfundi og skrifað um það að við vildum að ríkið beitti sér með því að stíga stór skref strax í upphafi og koma inn með kraftmiklum hætti til þess að draga úr högginu. Þetta var ekki gert. Annað atriði er kannski

stór skref af hálfu ríkisstjórnarinnar. Mér hefur t.d. fundist í þeim efnum til fyrirmyndar hvernig Reykjavíkurborg nálgaðist það verkefni að þeirra stærsta efnahagslega aðgerð fólst að mínu viti einfaldlega í því að þeir vörðu störfin. Þeir eru með marga starfsmenn undir og hluti af því að verja borgarbúa á viðkvæmum tímapunkti var að verja þessi störf. Það finnst mér hafa verið ábyrg fjármálastjórnun og mér heyrist að við séum á sömu blaðsíðu í þessum málum.

Sú fjármálaáætlun sem við erum að ræða hér í dag er svipuðu marki brennd og mjög margt sem hefur komið frá ríkisstjórninni sem nú situr. Þetta er í sjálfu sér stefnulaust plagg. Það er eiginlega engin framtíðarsýn í þessu plaggi. Það er engin stefnumótun í því hvað á að gera til að ná flugi, að Ísland nái flugi aftur. Ég vil sérstaklega taka það fram strax, ekki síst í framhaldi af þeirri ræðu sem síðust var flutt hér, að ég er ekki í hópi þeirra sem tala Ísland og íslenskt efnahagslíf niður. Ég er ekki í þeim hópi sem telur að Ísland eigi verri möguleika til að komast út úr þessari kreppu heldur en önnur lönd nálæg, þvert á móti. Ég tel að Íslendingar hafi einstakt tækifæri til að komast út úr þessu

stjórnarliða að það hefði verið óábyrgt að vera með tölur sem væru stórkostlega hærri en hér eru sýndar einmitt á kosningaári. Það er sjónarmið út af fyrir sig. En það var nú kannski ekki það sem maður var að hugsa um heldur einmitt að hér væri einhver lykill að lausn fyrir fyrirtæki og heimili

þessari sótt með því að við gripum strax þá, fyrir einu ári síðan, til ráðstafana sem tryggðu

sem við þurfum á að halda sem þjóðfélag þegar við komum út úr þessu ástandi til að flýta því að greiða niður þær skuldir sem ríkissjóður hefur safnað meðan á þessu ástandi stóð.

og hefur tafið fjármögnun, sölusamninga og annað. Þetta er t.d. algjörlega ólíðandi. Ég veit ekki til að þetta hafi breyst mjög mikið, ég held að það sé enn þá 18–20 mánaða biðtími í það

og hefur rekið mjög öfluga ferðaþjónustu við sinn sveitabæ sem framleiðir tómata. Þegar ferðamenn hættu að koma til Íslands þá brá þessi ágæti maður á það ráð

Ég gæti líka nefnt aðra framkvæmd sem er nær Reykjavík, reyndar ekki í Reykjavík, herra forseti, vegna þess að borgarstjórnin í Reykjavík gat ekki útvegað lóð fyrir þann ágæta aðila sem vildi

Það er líka annað, herra forseti, sem hefur áhrif á það hvernig við komumst út úr þeirri kreppu sem fylgir þessum faraldri. Það er verðbólga,

frá 26. nóvember í fyrra úr 135 kr. í 121 kr. í dag og evra úr 161 kr. í 148 kr. í dag — það eru 10% önnur myntin og 8% hin — þá verður maður að krefjast þess að einokunarverslun á Íslandi, sem er virkileg einokunarverslun, skili þessari styrkingu gjaldmiðilsins inn í vöruverð til að stuðla að lægri verðbólgu. Og ef það er eitthvað sem ég gæti gagnrýnt seðlabankastjóra sem ekki alls fyrir löngu tók við starfi þá

Menn máttu sjá og vita að við vorum núna að komast út úr þessu ástandi sem við erum búin að vera í. Núna er ekki tíminn til þess

En nú er ekki rétti tíminn til að fara að setja í gang einhverja hækkunarmyllu sem verður út af hækkun vaxta sem menn hleypa strax út í verðlag sem þeir hafa ekki lækkað út af styrkingu krónunnar.

Við höfum líka lagt það til að atvinnutekjur aldraðra rýri ekki lífeyristekjur. Því hefur verið haldið fram af fjármálaráðherra að þetta kosti ríkissjóð gríðarleg ósköp.

á tímabili. Það var ekki gert heldur voru fyrstu ráðstafanir ríkisstjórnarinnar fólgnar í því að hjálpa fyrirtækjum að losa sig við fólk og koma þeim á atvinnuleysisskrá. Nú erum við aftur á móti komnir í þau vandræði að fólk sem er langtímaatvinnulaust er í megnustu erfiðleikum með að fá vinnu og það er líka erfiðleikum háð, að því er virðist á sömu svæðum á Íslandi, að fá fólk í vinnu. Það er eftirspurn eftir vinnuafli,

er. Það er kannski einmitt það sem einkennir og hefur einkennt þessa ríkisstjórn í fjögur ár, herra forseti. Hún er ekki þátttakandi. Hún fylgist með. Hún er ekki frumkvöðull, hún er ekki skapandi. Hún er ekki afl sem skapar framfarir. Hún er ekki afl sem skapar framtíðarsýn. Hún er svona eftirlitsaðili, hún situr á hliðarlínunni og horfir á það sem er að gerast.

endurspeglast einmitt stefnuleysið eða það eru það margar stefnur uppi sem við fáum aldrei að vita um og er gengið frá einhvers staðar bak við luktar dyr, að menn ná ekki fram. Hvar birtist þetta? Jú, þetta birtist m.a. í því að það má ekki nýta einkaaðila sem gætu stytt biðlista á kvalir fólks um marga mánuði. Það er bannað. Og Sjálfstæðisflokkurinn lætur það yfir sig ganga.

Ég get ekki betur séð, herra forseti, á öllum þeim tölum sem við erum að horfa á núna en að við gætum sem best notað þessa milljarða

En Sjálfstæðisflokkurinn, utanríkisráðherra Vinstri grænna, segir: Nei, við getum ekki tekið við dollurum til þess að byggja þetta upp. Höfum við efni á þessu núna? Nei. Höfum við efni á því að leggja niður Nýsköpunarmiðstöð núna þegar við þurfum á nýsköpun að halda? Nei.

þetta erum við náttúrlega búin að benda á, Miðflokksfólkið og fleiri — er dragbítur á þessa þróun með því að vinna eingöngu að uppbyggingu á þéttingarreitum sem er dýrara, færri íbúðir en hægt væri að byggja. Þetta kristallast líka í því að á þessu svæði hér eru ekki til íbúðir sem falla undir nýframsett mál félags- og barnamálaráðherra um svokölluð hlutdeildarlán. Það er ekki til íbúð hér á höfuðborgarsvæðinu sem fellur undir þann verðramma sem er í því máli. Hún er ekki til og verður ekki til. Hún verður ekki til meðan menn eru að byggja á þéttingarlóðum, búnir að gera samninga við ofurstóra byggingarverktaka, búnir að gera samninga við ofursterka

Það gerir það líka, herra forseti, vegna þess að ég komst að því um daginn að ungt fólk sem býr á þessu svæði og í Reykjavík sérstaklega er farið að skipuleggja barneignir sínar þannig að börnin komi í heiminn að vori til þess að það líði ekki tvö ár

þetta hefur komið fram. Þetta hefur komið fram á spjallsíðum hjá ungu fólki sem er að skiptast á skoðunum. Þetta er staðan. Því miður í þessu plaggi sem við erum að fjalla um er ekki framtíðarsýn til að styðja við hvorki þetta unga fólk eða aldraða né fyrirtæki eða auka framkvæmdir eða nýsköpun. Í þessu plaggi er nánast ekki neitt, herra forseti. Einmitt þegar við þurfum á leiðsögn og forystu að halda þá bregst hún eins og fyrr með þessa ríkisstjórn.

Herra forseti. Við ræðum hér fjármálaáætlun sem er stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar. Þótt að einhverju leyti megi segja að það sé sérstakt að hún komi fram á síðustu vikum þingstarfa kjörtímabilsins þá rímar það ágætlega við yfirlýst markmið forsvarsmanna þessara þriggja flokka sem nú mynda ríkisstjórn að vinna saman áfram fái þeir umboð til þess að loknum kosningum í september og eðlilegt úr því að þær yfirlýsingar eru nýjar af nálinni að þessi áætlun sé skoðuð í því ljósi. Það hefur margt gengið á í samfélaginu á þessu kjörtímabili sem senn lýkur og þá sérstaklega síðastliðið ár

Það er því mikið verk fram undan að koma hreyfingu á atvinnulífið og styðja við endurreisn þúsunda starfa, tryggja efnahagslegan stöðugleika, tryggja nauðsynlega grunnþjónustu um land allt og bæta lífskjör íbúa landsins til frambúðar. Það eru að koma kosningar. Það er vilji til þess meðal ríkisstjórnarflokkanna að halda þessari ríkisstjórn áfram og þetta er stefnuplaggið. Þetta eru fyrirætlanir ríkisstjórnar um rammann og grunnsviðsmyndir fyrir endurreisn atvinnulífsins næstu ár. Hér hefur verið rætt um þetta plagg, þessa stefnu ríkisstjórnarinnar, í á annan dag

og kemur í leið í veg fyrir að við getum sinnt öðrum og mikilvægari verkefnum, staðið undir öðrum og mikilvægari útgjöldum, staðið fyrir annarri og mikilvægari uppbyggingu. Og hver er þessi kostnaður? Hvaðan stafar hann? Þetta er, herra forseti, kostnaðurinn sem fylgir því að halda uppi krónunni, sem fylgir því að halda uppi örgjaldmiðli í opnu hagkerfi. Kostnaður við krónuna birtist m.a. í samanburði við evru, í samanburði við vexti lántakenda á milli landa. Þannig hefur vaxtamunur á tíu ára ríkisskuldabréfum á milli Íslands og Þýskalands verið 4–6% og stundum mun meiri á síðastliðnum árum.

Skuldir heimilanna eru um 2.000 milljarðar kr. og með sömu reikningsaðferð, varkárri, þá er viðbótarkostnaður þeirra um 60 milljarðar á ári hverju. Þegar við bætum fyrirtækjum og sveitarfélögum í dæmið,

í, er ljóst að þau eiga mikið undir líka. Þegar við bætum þeim inn í dæmið er heildarkostnaður lántakenda sem rekja má til krónunnar hjá ríki, heimilum, atvinnulífinu og sveitarfélögum ekki mældur í tugum heldur hundruðum milljarða.

sé hér, aðrir kunna ekki við að gefa eftir í baráttunni gegn Evrópusambandinu með því að opna augun fyrir þessum vanda o.s.frv. En vandinn hverfur ekki með því að loka augunum fyrir honum. Hann er til staðar. Þessi viðbótarkostnaður er þarna. Stuðningsmenn krónunnar vísa gjarnan til þess að hún sé nauðsynleg til að halda atvinnustigi í landinu háu svo að hægt sé að fella gengið og lækka kaupmátt almennings án þess að kalla það launalækkun. En það er launalækkun og við búum núna við atvinnuleysi í hæstu hæðum. Leiðin út úr atvinnuleysi felst ekki síst í því að við náum að efla hér nýsköpun og það sem meira er, að við náum að halda í hagkerfinu okkar þeim fyrirtækjum sem vaxa upp á grunni nýsköpunar fyrir tilstilli frumkvöðla. Krónan hjálpar ekki þar. Atvinnuleysi hefur aukist hlutfallslega mest hér af öllum samanburðarlöndum okkar og við lok tímabils fjármálaáætlunar eftir hálfan áratug gerir ríkissjóður enn ráð fyrir 4–5% atvinnuleysi. Þetta er grafalvarleg staða, herra forseti, og þess vegna þurfum við að ræða þessi mál á Alþingi. Við þurfum að þora í umræðuna. Við þurfum að vilja í umræðuna, við þurfum að velta við öllum steinum og rýna málin á opinn og hlutlægan hátt vegna þess að opin, fagleg og almenn umfjöllun er forsenda þess að við getum greint hætturnar og fundið hagkvæmustu og bestu leiðina í fjármálum ríkisins. Sú leið verður aldrei fundin ef við snúum blinda auganu að krónunni.

En það sem ég skil ekki er hvernig það getur leitt til þess að fjárheimildir dragist saman um 4%. Enn síður ef tekið er tillit til stofnana Alþingis, Ríkisendurskoðunar og umboðsmanns Alþingis sem hafa ítrekað bent á skort á fjárheimildum til þess að sinna frumkvæðisrannsóknum.

Undir málefnasviði um réttindi einstaklinga, trúmál og stjórnsýslu dómsmála er 15% aukning, 2,1 milljarður. Þetta er aukning vegna breytinga á kirkjujarðasamkomulaginu. Það útskýrir tæplega helminginn af aukningunni. Hinn helmingurinn er óútskýrður í fyrri fjármálaáætlunum en virðist vera vegna málaflokks útlendingamála sem hækkaði mikið á milli áranna 2017 og 2018. Umsóknum um hæli fjölgaði mikið milli áranna 2015 og 2016.

Árið 2020 voru svo 654 umsóknir. Hér er staðan einfaldlega sú að ríkisstjórnin leggur í mjög kostnaðarsamar rannsóknir á því hvernig hægt er að senda fólk úr landi

sem láta sér það duga í dag að láta örfáar þjóðir glíma við vandann. Það mun kosta pening, óhjákvæmilega, en það er miklu betra að nýta þann pening í að hjálpa fólki, í staðinn fyrir að reyna að komast að því hvernig eigi að senda það

einhverjir töfrar þarna í gangi. Sjúkrahúsþjónusta. Þar er 37% aukning, 36 milljarðar kr. Helsta útgjaldabreyting málefnasviðsins snýr að framkvæmdum við nýjan Landspítala.

Hér skal hafa það á hreinu að nánast ekkert gagnsæi er í rekstri þessa málaflokks. Fjárlaganefnd fær miklu betri gögn um allan rekstur heilbrigðiskerfisins frá Landspítalanum en nefndin fær frá ráðuneytinu, samt mjög vel matreidd gögn.

Upphæðirnar líta út fyrir að vera háar en forstjóri Sjúkratrygginga segir að engar kostnaðargreiningar liggi þarna á bak við. Kannski er þetta fullkomlega eðlilegt þegar tekið er tillit til alls kostnaðar við tæki og aðstöðu en það væri lágmark að kynna fjárveitingavaldinu þessa stöðu. Það hefur verið vel skjalfest í svörum við skriflegum fyrirspurnum um lögbundin verkefni framkvæmdavaldsins að enginn hefur hugmynd um hvað þau kosta. Fjárheimildir næsta árs eru uppreiknaðar frá fyrra ári með einstaka tilfærslum vegna tímabundinna verkefna. Enginn hefur hugmynd um af hverju kostnaður vegna heilbrigðiskerfisins verður um 300 milljarðar kr. árið 2023. Ef einhver veit það, þá fær fjárveitingavaldið a.m.k. ekki að vita það þó eftir því sé leitað. Hér bera allir ábyrgð. Stjórnsýslan fyrir að vera ekki nægilega gagnsæ í fjármálum. Ráðherra fyrir að gera ekkert í því og Alþingi fyrir að hafna ekki óútskýrðum fjárheimildum. Í því pólitíska meirihlutakerfi sem við búum við í dag skrifast sú ábyrgð svo skuldlaust á ríkisstjórnarflokkana. Það er ríkisstjórnin sem ber ábyrgð á því að þetta sé í lagi. Við hin reynum að spyrja og fá upplýsingar og fáum engin svör.

Nýlega var unnin skýrsla sem átti að útskýra hvar vandinn lægi, af hverju hjúkrunarheimilin eru ítrekað rekin með halla. Niðurstaðan úr þeirri skýrslu var sú að enginn veit af hverju það er ekki stærðarhagkvæmni að reka stærri

til þess að fá sömu krónutöluhækkanir fyrir lægst launuðu hópana. Til þess að orða það skýrt og greinilega: Lífeyrir almannatrygginga er 5,7% lægri

Svo komum við yfir í vinnumarkað og atvinnuleysi. Þar er 16% aukning, tæpar 900 milljónir. Þar er einfaldlega bara mikið atvinnuleysi og fer minnkandi út tímabilið miðað við spár.

lækkunina sem er stórkostlega merkilegt, sérstaklega miðað við þann skort á íbúðum sem er á húsnæðismarkaðnum í dag. Það var að koma uppfærð spá um skortinn. Það var aukning um 500 íbúðir miðað við fyrri spá frá því í upphafi árs

erum við alltaf að glíma við skortstöðu á húsnæðismarkaði sem þýðir að allar viðbætur í þann markað skila sér í hækkun á húsnæðisverði en ekki í lausn á vandamálinu.

Að lokum er almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir. Þar er 298% hækkun eða 36 milljarðar kr. Þetta er bara bull.

Það þýðir að við þurfum að byggja meira af því að skammtímaleiga mun fara upp aftur. En vandinn er sá að við erum ekki með neitt

þar sem hann fjallar um það hvernig ríki reyna að einfalda og smætta alla hluti niður í viðráðanlegar stærðir svo að hægt sé að ná stjórn á þeim. Reyndar er ágætissamantekt á þeirri hneigð hjá Venkat Eshwara þar sem hann tók þetta saman og sagði að fyrsta skrefið væri að horfa á flókinn og ruglingslegan raunveruleika á borð við samfélagslega eiginleika gamallar borgar og annað skrefið að mistakast það gjörsamlega að átta sig á því hvernig öll smáatriðin í þeim flókna veruleika vinna saman. Þriðja skrefið er að ganga út frá því

og færa svo rök fyrir því að þessi einfaldleiki og þessi platónska regla í þessari sýn sé rökrétt.

fullkomlega rökréttu útópíu mistakast fullkomlega. Ég tek þetta saman vegna þess að þegar maður horfir á fjármálaáætlunina eru spárnar fyrst og fremst línulegt áframhald af því sem lítur best út hverju sinni. Það eru engin öryggisspil. Reyndar eru nánast aldrei öryggisspil eða lágmarks tölfræðileg samantekt á því hvað gæti farið úrskeiðis í nokkurri greiningu sem maður fær frá ríkisstjórninni, hvort sem það er þjóðhagsspá eða greiningar Seðlabankans eða hvað. Öryggisspil eru fáheyrð hamingja í greiningu á íslensku efnahagslífi. En það er kannski verra að það er ekki augljóst út frá þessu skjali hvað við ætlum okkur sem samfélag og hvernig ríkisstjórnin sér fyrir sér að samfélagið geti þróast.

að markmiðið væri að reyna að draga sem mest saman í útgjöldum ríkisins, að spara sem mest, að byggja sem minnst

Við sjáum atvinnuvegi sem eru einhæfir og það er ótrúlega mikil og víðfeðm verndarstefna gagnvart mörgum þeirra. Ákveðnir atvinnuvegir einkennast af klíkuskap og

er ímynd samfélags sem er lítið og einfalt og auðskiljanlegt. En það er ekki reyndin. Staðreyndin er sú að íslenskt samfélag er flókið og fjölbreytt.

ríkisfyrirkomulagi. Það er hægt að nýta veikleika í stjórnkerfinu og það er hægt að hafa stjórnkerfið að fífli ef einhver hefur hug á því.

en síðan kom niðursveifla í hagkerfinu sem var á allan hátt fyrirsjáanleg. Að auki kemur ófyrirsjáanlegur heimsfaraldur ofan í það.

En ef ég ætti að giska þá væri það það að ekki er samstaða um það hvert við eigum að fara, sem er skiljanlegt út frá pólitík þessara ólíku flokka. Það sem er alvarlegt er að það vantar kannski samstöðuna um að reyna að komast að einhverri sameiginlegri niðurstöðu. Þegar hægt er að sleppa því samtali er miklu auðveldara að detta ofan í einmitt þessa ofureinfölduðu mynd af samfélaginu sem James C. Scott varar við.

Það er jafn mikið af vondum ummerkjum í hagkerfinu. Það er jafn mikið af vondum dæmum um klíkuskap og annað sem leikur á stjórnkerfið í mörgum tilfellum. Hér er ekki búið að

átta sig á því að það er hægt að gera hlutina betur, að það er hægt að nálgast hlutina út frá því að fagna fjölbreytileikanum og flækjunni og öllu því sem er til staðar í því dásamlega landi sem við búum í og fara að vinda ofan af allri þessari þreyttu hneigð.

leggja. Ég held því að við ættum að taka þessa fjármálaáætlun sem merki um það sem gerist þegar við reynum að gera sem minnst og reyna að búa til algera andstæðu þess í formi fjármálaáætlunar sem sýnir hvað við getum gert þegar við reynum sem mest.

Ég ætla þó að reyna að draga fram jákvæðasta partinn í því. Í gegnum allar þær hremmingar og sveiflur sem við urðum að fara í og ekki síst núna, sem birtist mjög bæði í áætluninni og í fjárlögum og fjáraukalögum, þá hefur, og ég ætla bara að vitna í fjármálaráð, fjármálaráð sagt að lög um opinber fjármál hafi um margt bætt fjárlagavinnuna og fjárlagaferlið og stefnumörkunina (Forseti hringir.) og aukið agann og festu í ríkisfjármálum

umgjörð utan um það að sinna ríkisfjármálunum á skynsamlegan hátt heldur eru þau umgjörð utan um það að minnka annars vegar aðkomu þingsins að úthlutun fjármuna til verkefna og hins vegar að baka inn í fjárlagaferlið okkar það að ríkið eigi alltaf að vera að borga niður skuldir, jafnvel þegar hægt væri að gera eitthvað gagnlegra við fjármunina.

Eins og segir hérna, með leyfi forseta: „Skuldalækkun hins opinbera á sér ekki hliðstæðu í heiminum og verður vart endurtekin.“ Og þegar ég sé land, hvort sem það er Ísland eða eitthvert annað ríki, sem er að gera hluti á allt, allt annan hátt en öll hin

sem hv. þingmaður kom inn á, við þurfum að auka fjölbreytnina. Það er nýsköpunarþátturinn sem hv. þingmaður fór mjög vel yfir í sinni ræðu sinni. Mér heyrist í umræðunni vera mikill samhljómur með því að við þurfum að auka fjölbreytnina þannig að vægi ferðaþjónustunnar verði ekki jafn mikið. Þá er ég kominn að þeirri hagfræði sem hv. þingmaður kom inn á, að við séum að auka útgjöldin svo mikið þegar er samdráttur til að milda sveifluna og svo öfugt þegar er uppsveifla. Þá búum við svo vel að hafa vel hönnuð skattkerfi og bótakerfi og alla jafna ættu þau að jafna þetta í eðlilegu viðbragði. En við erum ekki í neinni eðlilegri kreppu

en það sem ég er að gagnrýna er að ef maður mælir rangan hlut og setur markmið á röngum mælikvarða þá getur maður fengið kolranga niðurstöðu eða í rauninni hvaða niðurstöðu sem manni hentar. Ég óttast að það að setja allan fókusinn á stöðu ríkisskulda hverju sinni og magn ríkisútgjalda hverju sinni sé í grundvallaratriðum röng hugmyndafræði sem skilar af sér veikara samfélagi yfir hvaða tímabil sem er, hvort sem við erum í uppgangstímabili eða niðursveiflu.

Það er líka miklu betra markmið að mæla t.d. útflutningsverðmæti og setja útflutningsaga í hagkerfið okkar. Þetta væru markmið sem ég held að myndu skila sér miklu betur fyrir alla. Þetta eru vissulega ofureinfölduð markmiðið ef maður setur þetta svona fram og við gerumst öll sek um að einfalda hlutina fyrir okkur en ef við ætlum að einfalda hlutina, gerum það alla vega á allra besta mögulega veg frekar en að detta í einhverjar nýklassískar hagfræðihugmyndir um það hvað ríki eigi að skulda mikið eða

þar sem dreginn er fram sá ótrúlegi árangur sem náðst hefur í ríkisfjármálum þegar borin eru saman tímabilin 2011–2019. Þar er Ísland vægt til orða tekið í algerum sérflokki

á þessu tímabili. Malta er þarna í 25% sýnist mér, en aðrar þjóðir eru langt á eftir okkur hvað þetta varðar. Í þessu samhengi verður að minnast á, og það er gert hér samviskusamlega í texta að þetta skýrist, með leyfi forseta, eins og stendur hér: „… að umtalsverðu leyti annars vegar af hagstæðri úrlausn þrotabúa bankanna, svo sem með verulegum stöðugleikaframlögum til ríkisins, og hins af skyndilegum og hraðvaxandi fjölda ferðamanna sem sóttu landið heim.“

Það er auðvitað sjálfsagt að hrósa því sem vel er gert í þeim efnum og skapar grunninn fyrir þá góðu stöðu ríkisfjármála sem var hér þegar Covid-ástandið brast á.

sem féll ekki af himnum ofan. Það voru býsna heiftúðugar, leyfi ég mér að segja, umræður um það hér á þingi hvort þetta væri yfir höfuð fær leið

hrósa ríkisstjórn Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar sem sat hér á árunum 2013–2016 fyrir þann ótrúlega árangur sem náðist hvað uppgjör slitabúanna varðar í tengslum við stöðugleikaframlögin og þau áhrif sem sú aðgerð hafði á að auka svigrúmið til hraðari niðurgreiðslu ríkisskulda, því það er auðvitað þannig, eins og segir hér áfram, með leyfi forseta, að „lífskjör og fjárhagslegur styrkur ríkissjóðs til framtíðar mun ráðast af því hvernig til tekst við að endurreisa þróttmikinn og sjálfbæran hagvöxt.“ Það er auðvitað algjört lykilatriði í öllu því sem við okkur horfir núna. Við verðum að styðja við það og hugsa allar aðgerðir út frá því að atvinnulífið komist með sem öflugustum og bestum hætti hratt á lappirnar.

það er ekki svo alvarlegt, það eru ekki nema tæp 10% af heildinni. Það er auðvitað ekki þannig raunverulega. Allt hangir þetta saman og ferðaþjónustan hefur áhrif á aðra þætti efnahagslífsins þannig að við getum ekki leyft okkur að nálgast málið með þeim hætti. Ég legg áherslu á það að við verðum að grípa til allra þeirra aðgerða sem við getum til þess að atvinnulífið komist sem hraðast og best á lappirnar og þar þurfum við að horfa til þess að einfalda regluverk. Við þurfum að lækka skatta og gjöld og við þurfum að sýna því skilning að verðmætin sem standa undir velferðarkerfunum okkar verða til í atvinnulífinu. Það er nú bara þannig og með því er ekki verið að segja að opinber störf séu ekki mikilvæg, síður en svo. En það verður engin staða og engin geta hjá hinu opinbera til að styðja við það góða starf sem er unnið innan hins opinbera geira ef ef þess er ekki gætt að atvinnulífið geti skapað þau verðmæti sem nauðsynleg eru til að standa undir þeim rekstri. En þetta var nú smá útúrdúr og það hefur nú svo sem margt komið fram hér í umræðunni á fyrri stigum þannig að ég ætla ekki að endurtaka það sem mér þykir vel hafa verið haldið til haga.

Þetta er vinna sem verður ekki geymd öllu lengur og bara alls ekki og ég vil gagnrýna það að hún hafi ekki verið unnin eða hugmyndin alla vega lögð fram þannig að hægt væri að vinna með hana á því kjörtímabili sem nú er u.þ.b. að verða búið. Annað sem mig langar að koma inn á varðandi samgöngumálin eru atriði sem snúa að því sem verður rætt hér í seinni umræðu undir lok þingfundar í dag ef allt fer eðlilega. Það er uppfærð samgönguáætlun þar sem fram komu fram komu seint og um síðir atriði sem orsaka það að veruleg breyting verður á uppbyggingu varaflugvallakerfisins á Íslandi, sem felst í meginatriðum í því að hætt er við að byggja svokallaða akstursbraut meðfram Egilsstaðaflugvelli

ja, ef skýringin er sú að samgönguráðuneytið, ráðherra eða fulltrúar hans, skildu ekki varnaðarorð Isavia þá er ekki við Isavia sakast, eftir að hafa skoðað gögnin í ljósi umræðu sem átti sér stað hér í þingsal fyrir tveimur dögum.

sérstaklega er snúa að viðauka við samgönguáætlun sem er hér til seinni umræðu á eftir og í ljósi þess sem kom fram við fyrri umræðuna er losarabragurinn allt of mikill í þeim efnum. Aðeins varðandi tölurnar í tengslum við samgöngumálin þá er það þannig að á árabilinu 2022–2026 verður 16% lækkun fjárveitinga til samgöngu- og fjarskiptamála, sem sagt lækkun um 8 milljarða, úr 50 milljörðum í 42 milljarða.

inn í þennan tímaramma en það mun ekki gerast nema menn formi þá aðra þætti regluverksins sem svo nauðsynlegt er að styðji við það, eins og það sem ég gagnrýndi áðan að væri ekki komið fram, sem er ný sýn á gjaldtöku af samgöngukerfinu. Ég vil bara halda því til haga að sá fjárfestingarþáttur fjármálaáætlunarinnar er snýr að samgöngum er að skila umtalsverðri lækkun á milli tímabila og það er bara hlutur sem við verðum að nálgast, hvort sem við gerum það með skuldsettri fjármögnun utan þessa ramma eða hver sem leiðin er. En það er einfaldlega ekki í boði að draga úr fjárfestingum í

Helst vil ég nefna að enn er ekki horft á afleidda þætti með þeim hætti sem nauðsynlegt er, til að mynda bara kostnaðarmat af því að gera eldri borgurum, lífeyrisþegum, auðveldara að vinna. Þá er regluverkið þannig að lagt er mat á hver kostnaðaráhrifin eru af því fyrir hið opinbera en tekjuþátturinn, hvort sem það eru skattar eða annað eða mögulega sparnaður í heilbrigðiskerfinu, kemur ekki til neinnar skoðunar í því samhengi.

um mat af afleiddum kostnaði varðandi fjölgun umsókna hælisleitenda og þá í því samhengi sérstaklega fjölgun tilhæfulausra hælisumsókna og hvernig mat er lagt á slíkan kostnað. Og ef það er raunin að lög um opinber fjármál rammi það þannig inn að beinlínis sé ekki horft heildstætt á áhrif aðgerða þá er það þeirrar gerðar að það þarf að taka þessi lög upp og skoða þau með tilliti til þess, því að í flestum málum sem við eigum við hér á þingi eru tveir leggir, kostnaðarlega eða tekjulega. Ég vil bara halda því til haga að þetta þurfi að taka til skoðunar þannig að við horfum á verkefni og mál eins og þau munu gerast í raunheimum þegar á reynir.

En það er þó hátíð ein miðað við stöðuna sem er uppi hvað varðar rekstur þeirra. Ég get því miður ekki lesið það út úr fjármálaáætluninni eins og hún liggur fyrir að menn hafi lagst

„Það veldur okkur gríðarlegum vonbrigðum ef þetta eru viðbrögðin.“ Er þá verið að vísa til þess að ekki er gert ráð fyrir auknum fjárveitingum vegna vandans í fjármálaáætlun, eins og segir í fréttinni.

ef tekið er tillit til rekstrarhlutans. Það er mjög alvarlegt og ég hefði gjarnan viljað sjá að á því hefði verið tekið með einhverjum hætti. En það er eins og það er og málið liggur fyrir eins og það liggur hér fyrir.

án þess að við þurfum að fara í mikla efnislega umræðu um það, að einfaldasta leiðin til að draga úr kostnaði hins opinbera við móttöku umsækjenda um alþjóðlega vernd er að synja einfaldlega færri. Aðalpúðrið, aðalkostnaðurinn, hjá kerfinu er að halda fólki í fæði og húsnæði á meðan verið er að rembast við, með lögfræðinga á vakt, að finna einhverja leið til að vísa fólki úr landi. Ef við myndum bara lækka þröskuldinn og hleypa fólki auðveldar til landsins þá myndi það miklu fyrr vaxa upp úr því stoðkerfi sem Útlendingastofnun býður umsækjendum upp á, þannig að það gæti bara farið að vinna, taka þátt í samfélaginu, halda hagkerfinu gangandi og greiða skatt og hvað það er sem fólk gerir þegar það er komið með samþykkt dvalarleyfi. Ef við erum að horfa á skilvirkni og sparnað þá er einfaldasta leiðin í hælisleitendakerfinu að taka bara á móti fleirum. Svo langar mig að spyrja vegna þess að hv. þingmaður er formaður umhverfis- og samgöngunefndar og hann ræddi hér ræddi hér vandræði stjórnarliða við að koma sér saman um gjaldtöku af samgöngum til framtíðar. Það er risastórt vandamál vegna þess að þetta snýst um það hvernig við tryggjum að umskiptin úr úr bensínbrasinu sem við erum að kveðja og yfir í grænu framtíðina verði réttlát, hvernig við tryggjum það að óháð efnahag og búsetu geti fólk tekið þátt í þeim umskiptum. Gjaldtakan er eitt af því og mig langar því að velta því upp með þingmanninum hvort það skorti ekki dálítið upp á t.d. stuðningskerfið við ólíka fararmáta. Við erum með mjög dýrt kerfi niðurgreiðsluívilnana á rafmagnsbíla og tengiltvinnbíla

Hvað er málið með þessi vandræði við að koma á einhverju framtíðarfyrirkomulagi í gjaldtöku á milli stjórnarflokkanna?

Hv. þingmaður talar um mögulegt ístöðuleysi samgönguráðherra sem hindrun í vegi þess að stjórnarflokkarnir komi sér saman um framtíðargjaldtöku af samgöngum. Mig langar að henda þeirri hugmynd í pottinn að mögulega geti þetta líka verið vegna þess að þetta er málefni þar sem fjármálaráðherra og umhverfisráðherra þyrftu að koma að þessu borði líka til þess að vel sé gert. Þá erum við komin að grunnvanda ríkisstjórnarinnar, að vera samansett úr þremur flokkum sem deila ekki sýn á þessi mál og þá verður kyrrstaðan staðalástandið frekar en einhverjar breytingar.

gera fólki kleift að fara í grænni samgöngukosti er líka að hleypa því yfir í strætó og almenningssamgöngur. Þar langar mig að velta upp tveimur vinklum sem hafa verið til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngunefnd sem ég skil ekki heldur af hverju við erum strand með. Annars vegar er sú hugmynd að koma almenningssamgöngum inn í samgönguáætlun sem hluta af grunnneti samgangna til þess að það að binda landshluta saman með almenningssamgöngum verði jafn sjálfsagt

berorða umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga við frumvarp sem við erum með til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngunefnd, þar sem er rifjað upp að nefndin hefur tvívegis (Forseti hringir.) hvatt ráðuneytið til að setja lög um almenningssamgöngur, árið 2017.

í sem stystri endursögn að nú hafi verið unnin greining á rekstri hjúkrunarheimila. Út úr þeirri greiningu getum við ekki dregið eina harða tillögu. Þess vegna getum við sagt að meiri hluti fjárlaganefndar sé ekki að bregðast við með öðrum hætti en sem birtist í breytingartillögu okkar um fjármögnun óbyggðra rýma eða rýma sem á að byggja á næstu árum.

til þess að þau mál komist á betri stað en þau eru í dag. Þetta er fjölþættur vandi. Einn er sá að bregðast þarf við vegna breytingar á vinnutíma sem ég veit að komið er samtal um milli sjúkratrygginga og forsvarsmanna hjúkrunarheimila. Það eru líka þættir er varða uppgjör vegna kjarasamninga er gerðir voru 2019 og síðan þetta verkefni, sem er

og það heyrist mér á andsvari hv. þingmanns að sé bara raunin. Ég hef alveg fullan skilning á því að þetta er ekki einfalt mál að eiga við og þessi vandi er a.m.k. tvíþættur og sennilega fjölþættari en það. En það breytir því ekki að hjúkrunarheimilin landið um kring og þá sérstaklega þau sem eru sjálfseignarstofnanir, held ég að sé óhætt að segja, eru að fótum fram komin. Við sjáum bara uppsagnir þeirra sveitarfélaga sem koma að rekstri hjúkrunarheimila.

fyrir og ég held að það blasi við að bara út frá niðurstöðum hennar hefði verið (Forseti hringir.) ekki aðeins forsvaranlegt heldur nauðsynlegt að senda þau skilaboð inn í umhverfið að á þessum vanda yrði tekið og það væri raunverulegur skilningur á honum.

Verði það ekki afgreitt þá höfum við varasjóði, sem er reyndar þrengri kostur svo að ég segi það líka. Við gerum ekki lítið úr vanda hjúkrunarheimila, síður en svo, en það eru líka fleiri leiðir en bara hækkun daggjalda sem geta haft áhrif þar og nefni ég þætti sem

Það er allt annað og dýpra ferli sem þarf að fara fram áður en við grípum þá tölu úr loftinu til að skella sisvona inn í fjármálaáætlun. Ég sagði hér áðan,

og stuðningur við það sem meiri hlutinn lætur frá sér fara í meirihlutaáliti sínu með þeirri fjármálaáætlun sem við erum að vinna hér. En verkefnið er ekki farið frá okkur. Verkefnið er risastórt. Verkefnið er að bregðast við því að að stöðugt verður fólk veikara og eldra sem kemur inn á heimilin. Þar hefur meðalaldur hækkað ótrúlega hratt á ótrúlega stuttum tíma, frá því að við gengum síðast í að bæta rekstrarskilyrði heimilanna. Þetta eru verkefni sem við erum að setja í okkar

á komandi árum.

menn átti sig á alvarleika málsins. Ég tel að það hefði verið skynsamlegt að senda merki um það í þessari fjármálaáætlun eins og hún liggur fyrir því að við

að við getum ekki byggt hjúkrunarheimili yfir alla þá sem færast inn í þessa eldri aldurshópa á næstu árum og áratugum þannig að við verðum að líta til fjölþættari lausna.

Herra forseti. Fjármálaáætlun er til umfjöllunar í dag. Hún er byggð upp nákvæmlega eins og síðast. Hún er byggð upp með það að leiðarljósi að sama ríkisstjórn muni starfa saman á næsta kjörtímabili. Við vitum svo sem ekki hvað gerist þá. Ef ég ætti að lesa í það þá virkar þetta á mig sem ríkisstjórn sem vill litlar breytingar og skortir örlítið framtíðarsýn. Herra forseti. Ég veit forsendurnar fyrir þessari fjármálaáætlun og að ég verði að skoða hana í ljósi þess að gildandi fjármálaáætlun til fimm ára var samþykkt á Alþingi 17. desember síðastliðinn. Sú stefnumörkun sem lá þá til grundvallar er efnislega óbreytt fyrir þau 35 málefnasvið og 103 málaflokka sem fjármálaáætlun tekur til og ekki lagðar til efnislegar breytingar á grunnsviðsmynd fjármálaáætlunar til næstu ára. Ríkisvaldið verður að byggja upp sterka innviði sem visnað hafa undanfarna áratugi, kannski sérlega á landsbyggðinni. Fjárfesting í innviðum um allt land er því lykillinn og hún mun ýta undir nýsköpun sem mun færa okkur atvinnutækifæri fyrir þjóðarbúið. Í nýrri skýrslu Samtaka iðnaðarins kemur fram að fyrirhuguð aukning í opinberri fjárfestingu muni lítið bíta á þá uppsöfnuðu viðhaldsþörf sem skapaðist í kjölfar síðustu niðursveiflu. Til þess að ástand innviða geti talist gott verður að setja enn meiri kraft í opinbera fjárfestingu í innviðum og þörf er á 420 milljarða kr. fjárfestingu til að koma þeim í viðunandi horf, líkt og segir í skýrslunni. Ekki tekst að halda við eðlilegri viðhaldsþörf gangi fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar eftir. Þannig erum við í raun að horfa fram á samdrátt í opinberri fjárfestingu þrátt fyrir mjög umfangsmiklar fjárfestingar, t.d. í Reykjavík. Ef fram heldur sem horfir komumst við of seint af stað. Í fjármálaáætlun er ekki að finna framsæknar pælingar hvað varðar stórátak í atvinnusköpun. Við stöndum þó á tímamótum. Staðan er og hefur verið erfið út af faraldrinum og eðlilega litar það útkomuna. En við verðum að þora að horfa til framtíðar og þá sérlega til nýrra tækifæra. Við verðum að horfa lengra en til fimm ára. Við verðum að vera framtíðarmiðuð. Svo virðist sem horft sé til þess að ferðaþjónustan eigi að bjarga okkur út úr þessari heimskreppu. Til lengri tíma þarf að huga að því hvernig hægt sé að gera ferðaþjónustuna hagkvæmari, atvinnugrein sem sannarlega hefur sína kosti og býr til hagsæld fyrir íbúa um allt land. Ekki er þó hægt að horfa fram hjá því að hagnaður margra ferðaþjónustufyrirtækja er lítill og hlutfall sérhæfðra starfa er lágt og þá sérstaklega á landsbyggðinni. Í fjármálaáætluninni er stefnt að því að efnahagsbatinn nái fótfestu strax í ár og verði 2,6% á yfirstandandi ári, vaxi um 4,8% 2022 og svo gerir framreikningurinn ráð fyrir 2,8% vexti í landsframleiðslu fram til 2026. Eru horfurnar svona jákvæðar? Er þetta raunsætt? Meira að segja Samtök ferðaþjónustunnar draga þetta í efa. Við getum ekki reitt okkur á eina atvinnugrein og horft til þess að hún bjargi okkur. Við verðum að horfa á heildarmyndina, horfa til sjálfbærrar byggðaþróunar til framtíðar með nýsköpun að leiðarljósi. Samkvæmt áætluninni voru fjárframlög til nýsköpunar aukin í ár og hækka lítillega samkvæmt áætluninni á næsta ári en strax tveimur árum síðar hafa framlögin lækkað um 26% og lækka um 34% á fimm árum. Kallað er eftir auknu fjármagni til nýsköpunar og það tekur fleiri ár en tvö að uppfylla þær kröfur og þær þarfir. Lausnin á framleiðnivandanum er að renna fleiri stoðum undir atvinnulífið sem eru til þess fallnar að auka framleiðni. Lausnin er ekki sú að kalla eftir

fyrir óheftum vexti í atvinnugreinum sem skila lítilli framleiðniaukningu og standa ekki undir góðum kjörum í landinu. Á árinu lokaði ráðherra Nýsköpunarmiðstöð. Markmið ráðherra voru í grófum dráttum að hætta þeim byggingarrannsóknum á vegum hins opinbera sem Nýsköpunarmiðstöð hafði sinnt og stofna í staðinn samkeppnissjóð á sviði byggingarrannsókna sem fyrirtæki gætu sótt í, færa mælingar, prófanir og efnagreiningar sem Nýsköpunarmiðstöð hafði sinnt til faggildrar prófunarstofu á einkamarkaði, flytja stuðning við frumkvöðla til aðila á einkamarkaði, efla stuðning hins opinbera við nýsköpunarumhverfið á landsbyggðinni og stofna óhagnaðardrifið einkahlutafélag til að halda áfram rannsóknum í efnistækni, líftækni og tengdum greinum sem Nýsköpunarmiðstöð sinnti með fyrirhuguðu Framtíðarsetri í Vatnsmýri. Hvað lesum við úr því? Jú, ráðuneytið ætlar að byggja upp gjaldfrjálsa þjónustu við frumkvöðla sem á að vera aðgengileg um allt land og stafræna nýsköpunargátt sem Nýsköpunarmiðstöð hélt þegar utan um. Einnig er gert ráð fyrir samstarfi þvert á ráðuneyti varðandi nýsköpunarmenntun, að ráðuneytið styðji áfram við verkefni um samfélagslega nýsköpun, stuðning við hraðla og nýsköpunarkeppni um allt land og að ráðuneytið styðji áfram við námskeiðshald. Öllu ofannefndu sinnti Nýsköpunarmiðstöð áður. Einnig að stofnað verði óhagnaðardrifið einkahlutafélag í Vatnsmýrinni þar sem hátækni virðist vera fókusinn. Nýsköpun og stuðningur við frumkvöðla verður að vera skilgreindur í stoðkerfinu og sérstaklega á landsbyggðinni. Landsbyggðin situr á hakanum eins og svo oft áður og svar ráðherra til að mæta kvörtunum landsbyggðarinnar er stóra snuðið, nýsköpunarsjóðurinn Lóa. Hvers vegna að stofna enn einn sjóðinn þar sem litlu fé er útdeilt handahófskennt og alger vöntun er á áframhaldandi stuðningi? Herra forseti. Við erum öll sammála um að nýta nýsköpun sem leið út úr kreppunni sem við stöndum frammi fyrir. Við verðum að vera framsækin og horfa til alþjóðlegrar samvinnu. Við verðum að vera samkeppnishæf. Það er ljóst að nú er ekki rétti tíminn til að draga úr stuðningi á sviði nýsköpunar og tækniþróunar. Þvert á móti væri skynsamlegra að styrkja enn frekar aðgerðir til að styðja vistkerfi nýsköpunar og leggja áherslu á aðkomu ríkisins að því að brúa bil milli rannsókna og markaðar. Samhliða væri ástæða til að efla þær stofnanir hins opinbera sem sinna tæknirannsóknum og þjónusta atvinnulífið og sinna margs konar eftirliti um allt land. Allt landið ætti að vera undir, alltaf. Því miður er það oft þannig að í sumum landshlutum er efnahagsþróunin ekki í takti við efnahagsþróun landsins í heild. Toppar og lægðir í efnahag landsins mega ekki hafa áhrif á opinbert fjármagn til innviðauppbyggingar t.d.

Gríðarleg tækifæri liggja um allt land, sveitarfélög og landshlutasamtök verða að geta viðhaldið þjónustustigi og örvað grasrótina. Það ætti að vera grundvallarþáttur í viðbrögðum við efnahagsástandinu í dag.

byggðaáætlun, stefnu í ferðamálum og stefnu í nýsköpunarmálum sem hluta af atvinnuþróunarstarfi. Tækifærin eru fjölmörg og seiglan er mikil um allt land en ef ekkert verður gert mun fólk gefast upp. Mikilvægt er að horfa til þess að nýsköpun er ekki bara í hátæknigeiranum. Nýsköpun er um allt; í matvælaframleiðslu, ferðaþjónustu og menningu, t.d. En til þess að nýsköpun blómstri og verði atvinnuskapandi verður hljóð og mynd að fara saman.

fjármálaráðuneytum og seðlabönkum víða um heim eru fjárfestingar í grænni nýsköpun og þróun og uppbyggingu innviða og flutnings- og dreifikerfa fyrir endurnýjanlega orku á meðal þeirra efnahagslegu örvunaraðgerða sem hafa mikil margfeldisáhrif og eru þannig ákjósanlegar á krepputímum. Markmið um sjálfbærni og kolefnishlutleysi falla því vel að markmiðum um aukin lífsgæði og fjölgun starfa. Tillögur Samfylkingarinnar til breytinga á fjármálaáætluninni eru í þessa veru. aukningar til loftslagsmála um 1 milljarð á árunum 2023–2026 leggur fulltrúi Samfylkingarinnar til fjárframlög til græns fjárfestingarsjóðs, almenningssamgangna og grænnar nýsköpunar. Samfylkingin vill leggja áherslu á aukinn jöfnuð á tækifærum um allt land. Framlög til sjóða verða að aukast og ýmis úrræði sem beinast að landsbyggðinni verða að vera tryggð til framtíðar. Sérstök áhersla verður að vera á grænar lausnir í atvinnulífinu og nýjar vaxandi atvinnugreinar. Auka ætti framlög til nýsköpunar og þróunar um 1,5 milljarða kr. árið 2024, um 2 milljarða kr. árin 2025 og 2026. Samfylkingin leggur til 5 milljarða aukningu á ári til loftslagsmála þar sem þeir fjármunir yrðu nýttir í að flýta orkuskiptum, fjármagna grænan fjárfestingarsjóð, flýta framkvæmdum vegna borgarlínu á höfuðborgarsvæðinu, auka stuðning við landsbyggðarstrætó, styrkja hringrásarhagkerfið og græna matvælaframleiðslu. Ásamt því viljum við gera breytingar á styrkjaumhverfi landbúnaðarins til að styðja betur við grænmetisframleiðslu og stuðning við að gera íslenska stjórnsýslu græna. Ljóst er að ekkert minna en breytingartillögur Samfylkingarinnar munu duga til þess Ísland nái markmiðum sínum og sé í fararbroddi þegar kemur að loftslagsaðgerðum. Tillögur Samfylkingarinnar sem hv. þm. Oddný G. Harðardóttir hefur talað fyrir eru allar til að fjölga störfum, auka græna verðmætasköpun, bæta heilsu og öryggi fólksins í landinu og til að bæta kjör barnafólks og þeirra hópa sem verst eru settir í samfélaginu.

Virðulegi forseti. Hér sjáum við þá stefnu sem ríkjandi stjórnvöld, ríkisstjórnin, þau fá til þess brautargengi frá kjósendum. Ef jafnaðarmenn væru við stjórnvölinn, ef jafnaðarmenn væru í ríkisstjórn og ef jafnaðarstefnan væri leiðarljós við landsstjórnina, þá myndi allt hér miðast við það að venjulegt fólk, almenningur, gæti sinnt grunnþörfum sínum og sinna án þess að hleypa sér í stórkostlegar skuldir eða leggja á sig óheyrilega vinnu. Þessi fjármálaáætlun einkennist af staðfastri trú á að markmið ríkissjóðs snúist eingöngu um rekstur og rekstrarmarkmið en ekki um að nota sameiginlega sjóði landsmanna, sameiginlega sjóði almennings, þeim sama almenningi til hagsbóta. Ég tel, herra forseti, að við eigum hins vegar að einbeita okkur að því að fjárfesta í farsæld fólks. Þessi fjármálaáætlun gerir ráð fyrir því að niðurskurður og skattahækkanir hefjist árið 2023 þegar spáð er 6–7% atvinnuleysi. Nær væri að fara ábyrgari leið, fara ábyrgu leiðina sem við í Samfylkingunni höfum talað fyrir og snýst um það að beita ekki of hörðum aðgerðum of snemma. Við viljum veita svigrúm svigrúm og skapa frið um það hvernig eigi að skipta tekjum og afla þeirra. Við viljum dreifa byrðunum sem koma mjög ójafnt niður og almenningur ber, launafólk ber, þó að stjórnarflokkarnir vilji greinilega loka augunum fyrir því. Með þessari fjármálaáætlun er það meginmarkmið að stöðva hlutfallslegan vöxt á skuldasöfnun en þar sést minni metnaður til þess að leggja út í arðbærar fjárfestingar, opinbera þjónustu, öflugri almannatryggingar, stuðning við fólk sem hefur misst vinnuna, stuðning við barnafjölskyldur, að fjárfest sé í farsæld fólks. Engar forsendur hafa breyst um almennar aðhaldskröfur á heilbrigðisstofnanir og annan ríkisrekstur.

Það er sérlega ískyggilegt þegar um er að ræða stofnanir sem hafa verið vanræktar, jafnvel árum saman. Það hafa verið mjög krefjandi verkefni, eins og við vitum öll, í heilbrigðiskerfinu og gríðarlegt álag vegna heimsfaraldursins. Við það bætist öldrun landsmanna og á þeim tímum þegar við öll þessi verkefni er að fást er gerð krafa um aðhald. Það er enga innspýtingu að sjá. Gerð er 2% almenn aðhaldskrafa og 0,5% aðhaldskrafa á heilbrigðisstofnanir, öldrunarstofnanir og skóla á árinu 2022 og 1% almenn aðhaldskrafa á árunum 2023–2026. Samkvæmt þessari áætlun mun fjármagn í hjúkrunar- og endurhæfingarþjónustu lækka

eðli málsins samkvæmt. Samfylkingin leggur fram breytingartillögur við fjármálaáætlun sem snúast um að færa kjör barnafjölskyldna nær því sem gerist á á Norðurlöndunum, sem gerist í þeim samfélögum sem við viljum gjarnan miða okkur við og vera partur af. Hér á landi byrja barnabætur að skerðast um leið og launin hafa náð 351.000 kr. á mánuði og þegar mánaðarlaunin eru rétt rúmlega 600.000 kr. á mánuði eru engar barnabætur í boði. viljum breyta því. Við viljum að foreldrar sem eru með 600.000 á mánuði eða minna fái óskertar barnabætur og að stuðningur við barnafjölskyldur verði greiddur út mánaðarlega. Það segir sig sjálft að slíkt er mikilvægt fyrir fólk, einfaldlega til að skipuleggja betur fjármál Við í Samfylkingunni leggjum líka til umfangsmiklar breytingar til að bæta kjör aldraðra og öryrkja. Við viljum að elli- og örorkulífeyrir hækki til samræmis við hækkun lægstu launa og að frítekjumark vegna greiðslna frá lífeyrissjóðum

Við leggjum til að þessar breytingar taki gildi í fjórum skrefum og það fyrsta verði stigið strax á árinu 2022. Þegar þær eru að fullu komnar til framkvæmda munu þær kosta um 30 milljarða kr. á ári en í því dæmi má reyndar gera ráð fyrir því að 25% renni aftur til ríkissjóðs í formi skatta. Rétt er að taka fram að þessir útreikningar og tillögur byggjast á nýútkominni skýrslu Eflingar. Það eru fleiri knýjandi verkefni sem snúa að því að fjárfesta í farsæld fólks og þar er ekki síst að nefna loftslagsmálin.

bara til þess að takmarka megi hlýnun jarðar við 1,5°C miðað við meðalhitastigið fyrir iðnbyltingu. Þetta er tröllaukið verkefni sem mannkynið allt þarf að taka þátt í og enginn getur vikið sér undan því, ekki heldur við Íslendingar. Við í Samfylkingunni leggjum því til 5 milljarða aukningu á ári til loftslagsmála þar sem þeir fjármunir yrðu nýttir til að flýta orkuskiptum og fjármagna grænan fjárfestingarsjóð, flýta framkvæmdum vegna borgarlínu á höfuðborgarsvæðinu, auka stuðning við landsbyggðarstrætó, styrkja hringrásarhagkerfið og græna matvælaframleiðslu. Við viljum líka gera breytingar á styrkjakerfi og styrkjaumhverfi landbúnaðar. Við viljum styðja betur við grænmetisframleiðslu og viljum stuðning við að gera íslenska stjórnsýslu græna. Þetta eru verðug markmið og ég vona heils hugar að þessar tillögur nái fram að ganga. Losun Íslendinga er aðeins brotabrot af útblæstri á heimsvísu, vissulega, en dæmin sýna að smáríki á borð við Íslendinga geta haft afgerandi áhrif með því að taka frumkvæði, sýna gott fordæmi og beita sér fyrir breytingum á alþjóðavettvangi. Nátengd loftslagsmálunum og atvinnumálum eru fjárframlög til nýsköpunar. Þau voru aukin í ár

Fjármagn til hins opinbera hluta nýsköpunar hefur farið lækkandi undanfarin ár, eins og má lesa í í umsögnum um lagafrumvarp ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra um að leggja niður Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Við leggjum til að framlög til Tækniþróunarsjóðs, Rannsóknarsjóðs og Innviðasjóðs verði aukin úrræðið Stuðnings-Kría verði fjármagnað þannig að ekki þurfi að skerða mótframlagslán til nýsköpunarfyrirtækja í rekstrarvanda. Við viljum að aukið verði við framlög til nýsköpunar og þróunar um 1,5 milljarða kr. árið 2024 og um 2 milljarða kr. árin 2025 og 2026.

Þarna sé líka verið að fjárfesta í menntun og fjárfesta í því að menntun fólks geti nýst á skapandi hátt og geti nýst til þess að takast á við þær miklu ógnir sem að mannkyninu steðja. Eitt mál enn sem ég vil nota þann tíma sem ég hef hér til að gera að umtalsefni eru biðlistarnir. Biðlistar eru vitaskuld ákvörðun að nota biðlista sem einhvers konar úrræði fyrir heilbrigðiskerfið þó að vandséð sé

Þetta eru biðlistar sem eru vegna skurðaðgerða og líka biðlistar eftir geðheilbrigðisþjónustu þar sem þörfin hefur aukist gríðarlega. Samkvæmt minnisblaði Landspítalans til heilbrigðisráðuneytis frá því í febrúar síðastliðnum hafa biðlistar eftir sérfræðiþjónustu og skurðaðgerðum lengst á milli áranna 2020 og 2021. Því bíða núna alls 3.625 einstaklingar eftir skurðaðgerð en kórónuveirufaraldurinn hefur haft mismikil áhrif á biðtíma eftir tegundum skurðaðgerða. Það er augljóst að það verður að vinna á þessum biðlistum hratt og vel og við verðum að áætla til þess fjármagn. Þetta er óþolandi fyrir þá einstaklinga sem bíða og óhagkvæmt hvernig sem á það er litið.

Biðlistar eftir geðheilbrigðisþjónustu hafa verið viðvarandi en þar varð talsverð aukning á milli áranna 2020 og 2021. Nú bíða alls 1.095 einstaklingar eftir geðheilbrigðisþjónustu hjá LSH og 131 barn bíður eftir þjónustu hjá BUGL. Samfylkingin leggur til að 500 milljónir verði veittar út áætlunartímann til að bregðast við þeim alvarlega vanda.

Meginmarkmið almenna íbúðakerfisins er aukið framboð leiguhúsnæðis og að húsnæðiskostnaður fólks verði í samræmi við greiðslugetu. Við í Samfylkingunni leggjum til að á árunum 2022–2026 verði byggðar 3.000 íbúðir í almenna íbúðakerfinu og að stofnframlögin verði áfram 3,8 milljarðar kr. á ári til ársins

2023–2026. Nú fá þau heimili húsnæðisbætur frá ríkinu þar sem fjöldi heimilisfólks er samtals um 31.000 Sérstakur húsnæðisstuðningur við leigjendur sem heyra undir félagsþjónustu sveitarfélaga er greiddur af sveitarfélögunum. Þau hafa farið fram á breytingar á þessu og að kerfin verði sameinuð. Vaxtabætur eru tekju- og eignatengdar bætur til þeirra sem greiða vaxtagjöld af lánum vegna eigin húsnæðis. Viðmiðunarupphæðir vegna vaxtabóta leiða svo til þess að þær ganga að mestu til þeirra sem ekki þurfa á þeim að halda. Við leggjum til hækkun á húsnæðisbótum til leigjenda og breytingu á viðmiðum vaxtabótakerfisins þannig að greiðslurnar nýtist betur fólki undir meðallaunum. Milljarður á ári yrði lagður til lagfæringar og samræmingar á húsnæðisbótakerfinu. Ég hef nú skoppað lítillega yfir nokkrar breytingartillögur Samfylkingarinnar sem miða allar að því að fjárfesta í farsæld fólks.

Hv. þingmaður byrjaði ræðu sína á því að lýsa þeirri sýn á samfélagið, sem ég held að sé auðvelt að vera sammála, að fólk eigi ekki að þurfa að steypa sér í skuldir bara fyrir það vera til, að samfélagið eigi að taka utan um grunnþarfir okkar allra þannig að við getum tekið fullan þátt í samfélaginu.

og velta fyrir sér hvernig henni hefur tekist að ná akkúrat því markmiði.

upp ákveðnu umbunarkerfi. Fólki var umbunað fyrir hraða og góða námsframvindu en sú umbun var niðurgreidd af þeim námsmönnum sem ekki áttu þess kost

sem fékk lánum sínum breytt í styrki. Eftir situr kannski margt fólk með sárt ennið og ekki síst nú á tímum þar sem atvinnuleysi er í sögulegu og sérstaklega erfitt fyrir unga námsmenn að finna vinnu vegna þess að þeir hafa löngum reitt sig á alls kyns þjónustustörf og átt auðvelt með að ganga í slík störf sem ekki eru á lausu núna. Aðeins varðandi það sem hv. þingmaður vék að fyrst. Ég er alveg sammála því,

að vera venjulegt fólk á Íslandi. Þannig er það enn og hefur verið um árabil. Það að fullnægja grunnþörfum á borð við húsnæði

og ég held að einn sá hópur sem álagið hefur aukist hvað mest á sé það fólk sem er í forsvari fyrir stúdentahreyfinguna.

Þetta voru mjög einfaldar kröfur; að hækka grunnframfærsluna frá þeim 180.000 sem hún er í dag og tryggja námsfólki atvinnuleysisbætur, sem hljómar undarlega í eyrum fólks sem heldur að nám eigi að vera full vinna en staðreyndin er hins vegar sú að 70% íslenskra háskólanema framfleyta sér með því að vinna með námi. Núna eftir Covid glímir þriðjungur þessa hóps við alvarlegan eða mjög alvarlegan fjárhagsvanda. Hvað fær þessi hópur? Hann fær ekki uppfærslu á grunnframfærslunni heldur tímabundið 6% álag á hana ef viðkomandi er undir frítekjumarki. Svo stendur í fjármálaáætluninni að fyrir næstu fjárlög verði kannski búið að meta og greina og gera það sem ég hélt þegar við samþykktum lög um Menntasjóð námsmanna að ætti að gerast strax. Það gerist kannski fyrir næstu fjárlög og þar með fyrir námsárið sem byrjar í september á næsta ári. Ég spyr þess vegna, virðulegur forseti, eins og forseti stúdentaráðs, með leyfi: Ef kallinu er ekki svarað þegar neyðin er stærst, hvenær þá?

að slíku kalli kann að vera svarað þegar jafnaðarmenn eru við stjórnvölinn. Það er fyrirhuguð breytingartillaga frá okkur í Samfylkingunni, rétt að nefna það, sem kemur fram í næstu viku um að námsmenn fái atvinnuleysisbætur, sem er sjálfsagt réttlætismál og ekki síst vegna þeirrar stöðu sem margir námsmenn eru nú í og hv. þingmaður lýsti ágætlega. Ég vona svo sannarlega að vel verði tekið í þá tillögu.

Jafnaðarstefnan er vissulega mikilvæg og jöfnuður er vissulega mikilvægur en ég tel önnur atriði vega meira í nútímasamfélagi sem stefnir í átt að sjálfvirkni frá mun meira ójafnvægi og mun meiri ójöfnuði sem klassísk jafnaðarmennska hefur ekki brugðist við heldur búið til ákveðnar

Mér þótti merkilegt að heyra hv. þingmann lýsa því yfir hér að hann aðhyllist ekki jafnaðarstefnuna en ég held samt að hann geri það að einhverju leyti. Mér fannst hv. þingmaður lýsa mörgu í jafnaðarstefnunni í því sem hann var að tala um í sambandi við þær aðstæður sem við viljum að fólk og almenningur búi við í góðu samfélagi.

Ég man að í skáldsögu eftir Jón Trausta sem heitir Bessi gamli var jafnaðarstefnunni lýst þannig að það væri „upp með dalina, niður með fjöllin“ en það er ekki svo. Það er ekki það sem jafnaðarstefnan gengur út á heldur gengur hún út á að skapa þannig samfélag að allir geti haft möguleika á því að þroska sig og hæfileika sína þannig að allir geti orðið

sig. Eina leiðin til að búa til slíkt samfélag er að jafna byrðum og gæðum í samfélaginu. Þetta snýst um að allir greiði sinn sanngjarna skerf

óm af jafnaðarstefnu í orðum mínum en það er einungis vegna þess að jafnaðarstefnan er ekki með einokunarrétt á sanngirni. Ég sé þetta alveg eins líka innan anarkismans og valddreifingarinnar sem slíkrar, það eru alveg sömu markmið með kannski aðeins öðruvísi nálgun. Þegar horft er á það mjög hrátt þá er markaðurinn og jöfn samkeppni þar

ég þá breytist yfir í að vera ekki jafnaðarmaður heldur kannski frekar anarkisti sem vill dreifa valdinu til fleiri aðila,

hún gerir ekki tilkall til þess að vera hið eina rétta svar og hin eina rétta stefna. Jafnaðarstefnan er dálítið víð stefna og oft er verið að áfellast jafnaðarmenn fyrir að vera fyrir að vera óljósir en jafnaðarstefnan er óljós í eðli sínu. Jafnaðarstefnan er opin og efagjörn, hún er spurul

Anarkisminn hefur vissulega haft mikil áhrif, sérstaklega á vestræn samfélög eftir 1968, og kannski er það stundum vanmetið og gleymist hvað anarkisminn hefur verið sterkt afl

til að anarkisminn geti runnið í farsælan og góðan farveg þarf hann að haldast í hendur við jafnaðarstefnu. Ég held að anarkistar njóti sín aldrei nema með því að halda í höndina á jafnaðarstefnu.

forseti. Af hverju finnst ykkur eðlilegt að fólk sem fötlunar sinnar vegna þarf að lifa á tekjum úr almannatryggingakerfinu sé dæmt til fátæktar? Svona hljómaði spurning úr sal á ansi merkilegu þingi Öryrkjabandalagsins sem fram fór í gær. Á þessu málþingi var kynnt ný skýrsla Stefáns Ólafssonar sem dró enn einu sinni upp þá mynd af íslensku samfélagi að þeir sem helst þurfa á stuðningi að halda séu skildir eftir þegar kemur að nauðsynlegum fjárframlögum. Bilið milli lágmarkslauna og grunnlífeyris hefur aldrei verið lengra. Skerðingarnar bitna harkalega á þeim sem síst skyldi og börn eru send út af heimilum við 18 ára aldur þar sem kerfið reiknar svo til að þau hljóti nú að reka heimilin í félagi við foreldri sitt við þau tímamót að þau verða 18 ára gömul. Það er ójafnrétti, herra forseti, í okkar ríka samfélagi sem því miður sér ekki fyrir endann á ef núverandi ríkisstjórn fær að ráða. Fjármálaáætlun 2022–2026 er stefnuplagg ríkisstjórnarinnar næstu fjögur árin. Það er það sem við þurfum að muna þegar við göngum til kosninga í haust, þessir þrír flokkar, Vinstrihreyfingin – grænt framboð, Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur, hafa lagt spilin á borðið, sýnt okkur hvernig þeir sjá fyrir sér að skipta gæðum landsins, hvernig þeir sjá fyrir sér að reka hér innviði samfélagsins. Fagurgalar í aðdraganda kosninga breyta engu af því að hér eru það verkin sem tala. Það er hérna sem við sjáum hvernig flokkarnir ætla að skipta gæðunum. Þetta er þeirra pólitíska sýn í verki. Já, svona ætla þeir að skipta kökunni. Það voru hörð og mjög ákveðin orð sem féllu á málþingi Öryrkjabandalagsins í gær þegar rætt var um heimsmet okkar Íslendinga í skerðingum gagnvart lífeyrisþegum. Heimsmet er venjulega eitthvað sem við erum stolt af. En þegar kemur að heimsmeti í að koma illa fram við fátækt fólk þá er það varla eitthvað sem ríkisstjórn Íslands er stolt af — eða hvað? Við í Samfylkingunni leggjum einfaldlega til hækkun á grunnlífeyri enda hefur lífeyrir ekki fylgt launaþróun í landinu, alls ekki. Það þarf að hækka grunnlífeyrinn. Það er bara þannig. Það að dæma fólk til fátæktar, eins og birtist í aðgerðum ríkisstjórnarflokkanna, m.a. í þessari fjármálaáætlun til fimm ára, er ekki náttúrulögmál, herra forseti. Það er rammpólitísk ákvörðun þessara þriggja stjórnmálaflokka, Vinstri grænna, Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks. Við verðum að muna að ákvörðun um að spara á þessum pósti leiðir til mikilla útgjalda annars staðar í annars þungu kerfi því að velferðarþjónustan er kostnaðarsöm. Og hún verður enn dýrari þegar hópar eru skildir eftir í fátækt. Heilbrigðisþjónustan er einnig gríðarlega kostnaðarsöm. Heilbrigðisþjónustan verður einnig enn dýrari hluti og enn þyngri hluti, stærri hluti ríkisútgjalda, þegar við tökum ákvörðun um það hér að skilja hópa eftir í fátækt.

hópa er óskaplega heimskuleg ráðstöfun, herra forseti, af því að það verður aukinn kostnaður um allt kerfið þegar við dæmum hópa til fátæktar, þegar við dæmum einstaklinga til fátæktar, ekki bara fyrir þessa einstaklinga heldur líka börnin þeirra sem búa við fátækt og taka þá reynslu sína og þær aðstæður með sér út í lífið. Þessu, herra forseti, verður að linna.

Vil ég þar helst nefna öldrunarþjónustuna sem er stór partur og fer sístækkandi vegna þess að þjóðin er að eldast.

hvernig okkur sjálfum og aðstandendum okkar myndi líða ef alltaf væri talað um okkur og heimili okkar sem vandamál. Þetta er ekki vandamál, þetta er verkefni og okkur ber skylda til að sinna því verkefni af kostgæfni. Það fjármagn sem stjórnvöld ákvarða til reksturs hjúkrunarheimila hefur um margra ára skeið verið umfjöllunarefni á Alþingi. Árum saman höfum við haft fregnir af því að of naumt sé skammtað til rekstursins og árum saman hefur verið um það rætt að fara þurfi gaumgæfilega ofan í hver raunverulegur kostnaður sé við hvert rými.

að rekstraraðilar sem höfðu verið að benda á þetta árum saman, á þær nöturlegu staðreyndir að fjárframlag ríkisins með þessari lögbundnu þjónustu væri ekki í neinum tengslum við raunveruleikann, tengslum við raunveruleikann, hefðu rétt fyrir sér. Taprekstur flestra hjúkrunarheimila hefur verið viðvarandi og þá skiptir engu máli hver það er sem rekur heimilið. Hvorki einkaaðilar né sveitarfélög virðast komast ósködduð frá þessu fjárhagslega séð. Við sjáum öll að það gengur auðvitað ekki. Það er fyrirséð að hjúkrunarheimilin verða gjaldþrota verða gjaldþrota ef við bregðumst ekki við núna. Ég er ekki að mála skrattann á vegginn. Þetta er bara það sem blasir við og óháð skýrsla Gylfanefndar sýnir það. Það þarf að bregðast við þessu strax með raunverulegum aðgerðum. Hæstv. heilbrigðisráðherra leyfði sér í umræðu um þessa téðu skýrslu, spurð um viðbrögð stjórnvalda við þeim nöturlegu staðreyndum sem blöstu við, að benda á að fjárveitingavaldið væri Alþingi

ætli hverjum ráðherra að vera fjármálaráðherra sinna málaflokka og að fagráðherrar skipti fjármunum, hækkun eða lækkun, á milli málaflokka og þeir hafi ýmis tæki til að ná fram markmiðum og stefnu. Nú skulum við aðeins staldra við.

Hvort sem það eru ráðherrarnir eða meiri hluti þings þá eru það þessir þrír stjórnmálaflokkar sem bera ábyrgð á stöðunni. Þeirra er valdið. Þeir taka við fjárlögum og fjármálaáætlun. Þó að verið sé að skrifa undir samninga um ný hjúkrunarrými, sem er vissulega nauðsynlegt, þá höfum við í Samfylkingunni verið óþreytandi að benda á að nauðsynlegt er að tryggja fjármagn inn í reksturinn. Það hefur ekki verið gert. Lögbundið hlutverk Sjúkratrygginga Íslands er að kostnaðargreina þau verk sem þær kaupa af þjónustuaðilum en það virðist heldur ekki hafa verið gert með fullnægjandi hætti, því miður. Þetta hefur allt verið í umræðu í velferðarnefnd Alþingis á undanförnum misserum með skýrslum Ríkisendurskoðunar, KPMG og nú Gylfanefndar. Sjálfur sagði Gylfi Magnússon, formaður nefndarinnar, á áðurnefndu málþingi í dag að hann hefði búist við einhverjum viðbrögðum frá stjórnvöldum við þeim staðreyndum sem komu fram í skýrslunni en því miður eru engin merki. Viðbrögðin eru helst að það þurfi að greina þetta eitthvað Það eru engin merki um viðbrögð í fjármálaáætlun. Hér á að koma einhver fjárauki sem á að grípa eitthvað en það er engin framtíðarsýn. Hvers vegna skiptir þetta máli? Hvers vegna þurfum við að taka þetta alvarlega? Jú, vegna þess að það er alveg fyrirséð að veruleg fjölgun mun verða í elstu aldurshópunum, 80 ára og eldri, á næstu árum og áratugum. Við verðum að fara að hugsa þessi verkefni til framtíðar og leita líka annarra lausna, fara í miklu meiri nýsköpun í þjónustu og búsetuúrræðum eldra fólks. Það er nefnilega verulega óskynsamleg ráðstöfun á opinberu fjármagni að hafa þetta eins og það er, að teppa Landspítalann af fólki með færni- og heilsumat. Það er heldur ekki góð þjónusta við þetta eldra fólk, sem á að fá að dvelja í heimilislegra umhverfi á sínum efri árum. Við skuldum þeim sem byggt hafa þetta samfélag sómasamlegt umhverfi og þjónustu á síðustu æviárunum.

20–30% eru í viðkvæmri stöðu og 50–60% bara frekar hraust. Við þurfum að hafa það í huga þegar við skipuleggjum þjónustu og búsetuúrræði eldra fólks til frambúðar. Stjórnvöld hafa lagt áherslu á heimaþjónustu, sem er auðvitað góðra gjalda vert en ég hef viðrað þær áhyggjur mínar að stökkið á milli heimaþjónustu og hjúkrunarheimila sé það stórt að það þurfi að hyggja með afgerandi hætti að einhverju millistigi búsetu og þjónustu. Þetta millistig er einhvers konar þjónustuíbúðir eins og við þekkjum í dag, sem eru ágætar, margar hverjar, en við ættum í næsta húsnæðisátaki stjórnvalda að hugsa um þetta sem og skipulag á heilbrigðisþjónustu af hálfu ríkisins og beina ljósinu að fjölbreyttri stöðu eldra fólks, fjölbreyttum þörfum þess og ótrúlegu litrófi af einstaklingum sem eru að komast á þetta æviskeið, sem hafa þar af leiðandi fjölbreytta þjónustuþörf. Eldra fólk sem býr eitt eða mögulega með viðkvæmari og heilsutæpari maka býr nefnilega oft hvort tveggja við mjög félagslega einangrun, óöryggi á heimilum og þegar um maka er að ræða býr eldra fólk á köflum við þyngra heimilishald en því er sjálfu hollt vegna umönnunar.

Þegar við látum fólk bíða á Landspítala mánuðum saman og allt upp í ár eftir fullnægjandi úrræði, hjúkrunarheimili,

Við þurfum að gera miklu betur. Við þurfum að hafa hugrekki til að stíga stærri skref til að grípa þennan hóp og þjónusta hann með sóma. Heimaþjónusta sem mætir jafnvel nokkrum sinnum á hverjum einasta sólarhring stendur fólki til boða en það er ekkert endilega það sem er því fyrir bestu, ekki svona lengi, af því að þegar slík þjónusta dugar ekki til, þá fyrst er sótt um hjúkrunarheimili. Heimilið á að vera griðastaður okkar, öruggt svæði, en margt eldra fólk finnur ekki öryggi á heimilum sínum af ótta við að detta, vera eitt ef eitthvað kemur upp á að kvöldi til eða nóttu, gleyma að slökkva á eldavél eða hreinlega óttast innbrot.

Í dag er staðan sú að fimm sérfræðingar hafa á undanförnum vikum sagt upp störfum á bráðamóttöku. Yfirlæknir þar hefur lýst ástandinu sem algjörlega ófullnægjandi. Hann segir að þrátt fyrir miklar yfirlýsingar og ástandsskýrslur hafi ástandið á bráðamóttöku Landspítala, sem var stóra málið rétt fyrir Covid, ekkert breyst og veirufaraldri verður ekki kennt þar um. Þetta er staðan og hefur verið staðan allt kjörtímabilið og því miður býður fjármálaáætlun ekki upp á neinar breytingar þar. Staðan er sú að 16 sjúklingar bíða inn á bráðamóttöku eftir að komast inn á aðrar deildir til að bíða þangað til þeir komast inn á hjúkrunarheimili. Það er staðan í dag. Þar af eru tíu sem hafa beðið inni á bráðamóttöku í meira en sólarhring. Þegar ég starfaði sem lögmaður á neyðarmóttöku fyrir þolendur kynferðis- og heimilisofbeldis þá var maður stundum með skjólstæðinga í alls konar ástandi, hlaupandi á göngunum innan um eldra fólk í sjúkrarúmum sem beið frammi á gangi. Þarna var löggan, löggan, sjúkraflutningamenn, fólk að koma til að taka skýrslur og svo við lögmennirnir, vaðandi þarna inni á milli. Þetta er algjörlega óboðlegt og við verðum að hætta að reka heilbrigðiskerfið okkar svona.

að endurraða í heilbrigðiskerfinu. Við þurfum að þora að skoða og velta við steinum en við gerum það ekki með því að skella í lás á einum stað áður en við höfum fundið lausnirnar annars staðar. Langar mig þar að minna á ástandið varðandi leghálsskimanir af því að það er ekki lausn að skella í lás á einum stað og láta sjúklinga bíða mánuðum saman í fullkominni óvissu um heilsu sína.

á sama tíma og barna- og unglingageðdeild glímir við langan biðlista, á sama tíma og 150 börn eru á biðlista á göngudeild barna- og unglingageðdeildar þar sem meðalbiðtími er yfir átta mánuðir,

Ég veit ekki alveg hverjir voru að kalla eftir ferðagjöfinni. Mögulega er það brýn ráðstöfun á almannafé en þegar maður horfir á þetta svart á hvítu, að meira en helmingi meira fjármagni er ráðstafað af hálfu ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur í 5.000 kr. ávísun sem fólk getur notað á bensínstöðvum eða einhverjum ferðamannastöðum um landið en í nauðsynlega heilbrigðisþjónustu fyrir börn og ungmenni sem glíma við geðræn vandamál, þá skilur maður ekkert í forgangsröðuninni í þessari ríkisstjórn. Að lokum, herra forseti, vil ég benda á þá fráleitu stöðu sem íbúum á Suðurnesjum er boðið upp á þegar þeir hafa ekki aðgang að heilsugæslu.

Í upphafi kjörtímabils var boðuð endurreisn heilbrigðiskerfisins. Ég veit ekki hvort við myndum nota jafn sterk orð

Aukinn kraftur er ekki það sama og tilfærsla á fjárheimildum vegna þess að framkvæmdir hafa bara tekið lengri tíma en til stóð. Mig langar að endurspeglar eitthvað upplifun hv. þingmanns af því hvernig talað hefur verið um aðgerðir í heilbrigðismálum á síðustu árum, hvernig orðin eru oft stærri en gjörðirnar, þá einmitt í ljósi allra þeirra löngu biðlista sem hv. þingmaður fór yfir í ræðu

— upplifun mín af þessu ástandi er sú að stjórnvöld séu í fullkomnu skjóli

Stórátak í geðheilbrigðismálum, eins og hefur verið talað um, er auðvitað skýrasta birtingarmynd þess hvernig sá málaflokkur er alger aukastærð þessarar ríkisstjórnar. Þegar kona með fæðingarþunglyndi þarf að bíða mánuðum saman eftir einu sálfræðiviðtali á heilsugæslu, hafi hún yfirleitt einhvern aðgang að heilsugæslu, þá segir það mér að það sé ekki fullnægjandi þjónusta. Þegar barn í neyð þarf að bíða mánuðum saman eftir þjónustu á barna- og unglingageðdeild, þá segir það okkur að að þetta sé ekki í forgangi. Nú hef ég bara talað um geðheilbrigðismálin en þau eru bara svo gríðarlega stór og þau eru úti um allt kerfið. Og aftur segi ég: (Forseti hringir.) Það er byrjað á röngum enda. Ég mun halda áfram að segja þér frá þessu, hv. þingmaður, í næsta andsvari.

Ég fékk svar við fyrirspurn um átröskunarteymi Landspítala í byrjun árs og ef litið er yfir síðustu fimm ár þá kemur í ljós að teymið er fjórðungi minna í dag en það var fyrir fimm árum. Teymið er í húsnæðisvanda, það er á hrakhólum eftir að hafa flúið myglusmitað húsnæði fyrir þremur árum.

Á þeim tíma getur tiltölulega vægur átröskunarsjúkdómur grafið um sig í einstaklingnum þannig að hann verði verulega alvarlegur vandi sem tekur miklu meiri tíma að ná tökum á. Þarna er því verið

gátu ekki verið í skóla eða dagvist eða hvar það var sem þau voru venjulega á daginn. Þetta fólk hafði umönnunarskyldu gagnvart börnunum sínum og missti þar með launin sín. Hvaða skjól fékk þetta fólk í heimsfaraldri?

Við erum að tala um fjármálaáætlun til næstu fimm ára en ekki nákvæmlega hvert peningarnir eiga að fara í hvert sinn. En samt er ekki hægt að horfa fram hjá því að þetta er stefnuplaggið

og átröskun sem er ein tegund geðsjúkdóma, þá er enginn geðlæknir starfandi þar í dag.

frá þjónustu og segja því að mæta aftur á mánudag þegar opnað er aftur, og mögulega sé einhver þá til að tala við viðkomandi, er einfaldlega ekki í boði. Það að ætla að fjölga geðheilsuteymum er góðra gjalda vert en það er ekki í boði á sama tíma að draga úr þjónustu annars staðar. það sem á að vera viðbót, hvar sem er í kerfinu, birtist af hálfu ríkisstjórnarinnar þannig að það séu ný úrræði sem læðast af stað en grafið er undan eldri úrræðum

augunum opnum fyrir því að sumar af þeim breytingum væru kannski skynsamlegar, a.m.k. að hluta, til frambúðar, t.d. það að endurskoða skuldaregluna þannig að við séum ekki að rembast við að vera með metnaðarfyllsta skuldaþak Evrópuþjóða. Þau 60% sem mig minnir að það hafi verið hækkað upp í vegna Covid eru bara á svipuðu róli og gengur og gerist innan Evrópusambandsins á venjulegu ári. Það er eitthvað sem við tökum kannski með okkur inn í framtíðina sem lærdóm. Svo verð ég líka að nefna það sem mér þótti svo undarlegt þegar ég handlék þessa þingsályktunartillögu í fyrsta sinn. Ég sá að það vantaði aftan á hana stefnumörkunina

haust var ekki jafn djúpstæð og á venjulegu ári. Ástandið í ráðuneytum og óvissan í ríkisfjármálum varð þess valdandi að breytingar á milli áætlana voru þá ekki miklar á flestum málefnasviðum. Nú er staðan sú að engar breytingar eru gerðar og því var bara óþarfi að prenta stefnukaflann aftan á áætlunina. Það breytir því samt ekki að þetta er áætlun fyrir næstu fimm ár sem byggir þá í rauninni á árs, jafnvel tveggja ára, gömlum grunni þegar hún fer að taka gildi. Það er auðvitað hægt að afsaka og útskýra með undarlegu ástandi vegna Covid en ég hefði gjarnan viljað sjá einhverja skýrari stefnumörkun í þessu plaggi.

Hér er sagt annars vegar að aukinn kraftur sé settur í framkvæmdir við nýjan Landspítala en svo er útskýrt að að mestu muni um 5 milljarða hækkun til sjúkrahúsþjónustu sem skýrist að mestu af tilfærslu milli ára við byggingu nýs Landspítala. Það er eins og það sé svo ríkur vilji til að sýna jákvæða þróun í þessari áætlun að meira að segja tilfærslur á fjármunum, sem verða einfaldlega vegna þess að það gengur hægar að grafa grunna eða kaupa steypu eða hvað það er sem tefur framkvæmdir við Landspítala, séu til marks um aukinn kraft í verkefnið. Kannski er þetta kosningalykt, ég veit það ekki. En mig langar, vegna þess að hér er búið að nefna margt af því stóra, að einbeita mér að afmörkuðu málasviði sem að vísu er firnastórt og það eru loftslagsmálin. Það vill nefnilega svo til, herra forseti, að framlög til loftslagsmála eru í rauninni það eina sem breytist í þessari fjármálaáætlun frá þeirri síðustu.

Þessi viðbót er sögð vera til þess að mæta því m.a. að markmið Íslands um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda hafa verið hert.

eru heldur ekki jafn hörð og þau þyrftu að vera vegna þess að sá 55% samdráttur sem Evrópusambandið sammæltist á endanum um í lok síðasta árs var niðurstaðan úr reiptogi ólíkra hagsmunaafla innan sambandsins og var afturför frá því sem Evrópuþingið hafði upphaflega lagt til en þar lagði umhverfisnefnd þingsins til að samdráttur yrði festur við 60%. Svo vill til, herra forseti, að innan Evrópusambandsins eru þjóðir sem eru illa haldnar af kolafíkn og náðu að toga þennan metnað niður úr 60% í 55%,

Þetta er spurning um eðlisfræðina í lofthjúpnum sem stýrir því hvort við náum að halda hlýnun jarðar innan við 1,5° eða ekki.

Vegna þess að íslensk stjórnvöld voru alltaf að bíða eftir niðurstöðu Evrópusambandsins þá féllu þau á tíma gagnvart loftslagssamningnum. Stjórnvöld áttu að skila inn markmiði sínu um samdrátt í losun, uppfærðu markmiði eins og gera skal á fimm ára fresti, í febrúar á síðasta ári en gerðu það í staðinn í febrúar á þessu ári. Noregur hins vegar, sem er í sömu stöðu og Ísland sem EFTA-ríki utan Evrópusambandsins, beið þess ekki að niðurstaða kæmi í reiptogið milli kolafíklanna og þeirra metnaðarfyllri í Evrópusambandinu heldur lagði fram sitt eigið sjálfstæða landsmarkmið um samdrátt í losun. Ísland hefur ekkert slíkt. Ísland hefur það markmið að Evrópusambandið muni minnka losun sína um 55% og að Ísland muni fá úthlutað einhverjum prósentum byggt á því, væntanlega lægri miðað við reynsluna. En vandinn við þessa töf er að fyrir vikið komust nýju metnaðarfyllri markmiðin ekki inn í aðgerðaáætlun í loftslagsmálum sem birt var síðasta sumar og ekki inn í fjármálaáætlun sem lögð var fram í desember. Í staðinn erum við hér með einhverja tölu sem er erfitt að sjá hvernig eigi að endurspegla aukinn metnað úr 40% og upp í 55%

þessum 1 milljarði er ætlað að skila margfalt meiri samdrætti en þeim 13 milljörðum sem fyrir eru í fjármálaáætlun í málaflokki loftslagsmála.

og útreikningum OECD væri kannski nær lagi að 4% af vergri landsframleiðslu heimsins færu í aðgerðir í loftslagsmálum á næstu árum. Þá Þá eigum við annað einfalt reikningsdæmi, árið 2022 er reiknað með því að 13,3 milljarðar renni til aðgerða í loftslagsmálum samkvæmt þessari fjármálaáætlun.

tíundi hluti af því sem hann þyrfti að vera samkvæmt Sameinuðu þjóðunum. Þess ber þó að gæta að inni í þessum tölum

Nærri helmingur af þessum aðgerðum eru skattalegar ívilnanir til bíla, þar á meðal til tengiltvinnbíla sem sýnt hefur verið að geti hreinlega losað meira eða í það minnsta jafn mikið af koltvísýringi og bensínbílar sem fólk myndi annars kaupa þannig að loftslagsábatinn af þessum milljörðum er kannski minni en hann gæti verið. Það sem er síðan

skuldbindingar Íslands gagnvart Parísarsáttmálanum. Hérna erum við með helming, 5 af þessum 10 milljörðum, sem rennur annars vegar í náttúrumiðaðar lausnir í loftslagsmálum og hins vegar í loftslagsvænni landbúnað. Stór hluti af þessum fjármunum mun fara til skógræktar, landgræðslu og endurheimtar votlendis sem eru allt ágætar aðgerðir en telja mismikið inn í skuldbindingar Íslands, sumar og eru þar að auki þess eðlis að þær fara ekki að skila árangri fyrr en eftir 2030 þegar við þurfum að hafa staðið skil á því sem heyrir undir

Það sem er líka áhugavert við þessa rammagrein um útgjöld til loftslagsmála er að vissulega eru þau að ná meti árið 2022 í 13,3 milljörðum en síðan fara þau að lækka það sem eftir lifir

plön varðandi aðgerðir þegar ríkisstjórnin reiknar með því að vera mögulega farin frá völdum, að vera ekki að skipuleggja hluti fyrir hönd næstu stjórna, en staðan er samt sú að aðgerðaáætlun í loftslagsmálum nær til 2030 en aðgerðirnar fara að fjara út árið 2023 í fjármálaáætlun.

ef aðgerðaáætlun í loftslagsmálum endurspeglaði þann aukna metnað sem Evrópusambandið náði saman um

áætluninni og í andsvörum við dómsmálaráðherra að hætt hefði verið við að setja á fót sjálfstæða innlenda mannréttindastofnun í ljósi þess að ekki væri gert ráð fyrir henni í fjármálaáætlun. Þá sá ég mér leik á borði að við myndum einfaldlega gera ráð fyrir henni í fjármálaáætlun og lagði til breytingar þess efnis að hækka útgjaldaramma vegna þeirrar stofnunar um þær 60 milljónir á ári sem dómsmálaráðuneytið hafði áætlað að stofnunin myndi kosta þegar hún kynnti fyrir nokkrum árum áform um að koma á fót sjálfstæðri innlendri mannréttindastofnun. Breytingartillagan var felld hér í þingsal með, ef ég man rétt, atkvæðum stjórnarliða og fulltingi þingmanna Miðflokksins. En svo gerðist það í febrúarbyrjun að ríkisstjórnin ákvað

en þar segir, með leyfi forseta: „Þar sem gildandi fjármálaáætlun gerir ekki ráð fyrir fjármagni þarf að leita leiða til þess að koma stofnuninni á fót

að kenna fjármálaáætlun um að ekki sé hægt að koma á fót stofnun eins og hefur lengi staðið til þegar þingmönnum er í lófa lagið að bæta úr því

Þetta er sameiginlegt álit utanríkismálanefndar. Nefndin hefur fjallað um málið og við höfum fengið fjölda fólks á okkar fund, m.a. frá ráðuneytum og stofnunum.

Tíu af þessum tillögum eru svo sérstaklega dregnar fram sem forgangsmál. Umsagnaraðilar lýstu heilt yfir ánægju sinni með tillöguna og fögnuðu áformum um aukið samstarf milli Íslands og Grænlands. Í umsögn Stofnunar Vilhjálms Stefánssonar var þó gagnrýnt að í þingsályktunartillögunni væri lögð áhersla á íslenska hagsmuni. Þar var kallað eftir því að rammasamningurinn um samskipti landanna yrði mótaður á jafningjagrundvelli og tæki mið af hagsmunum Grænlendinga ekki síður en Íslendinga. Í umsögnum var sérstaklega fjallað um tillögur Grænlandsnefndar sem lúta að samstarfi á vettvangi menntunar, rannsókna og vísinda. Ein af tíu tillögum skýrslunnar til stefnumótunar snýr að uppbyggingu fjarnáms í samstarfi Háskólans á Akureyri og Háskólans í Nuuk. Í umsögn Háskólans á Akureyri var bent á að skólinn hefði átt farsælt samstarf við Háskólann í Nuuk um innleiðingu fjarnáms. Í umsögn Norðurslóðanets var kallað eftir því að stutt yrði við þá samvinnu sem þegar ætti sér stað milli Íslands og Grænlands en í umsögn Háskóla Íslands var hins vegar ítrekað mikilvægi þess að allar menntastofnanir landsins fengju tækifæri til að taka þátt í þessu samstarfi á vettvangi menntamála. Þar var bent á að til þess að bjóða upp á fjölbreyttara námsframboð væri nauðsynlegt að fá Háskóla Íslands inn í þetta samstarf. Nefndin fagnar sérstaklega útgáfu þessarar skýrslu sem er ítarleg og yfirgripsmikil greining á stöðu Grænlands í alþjóðamálum og yfirferð yfir samskipti Grænlands og Íslands. Í skýrslunni er bent á fjölbreytt tækifæri til samvinnu milli landanna, t.d. á vettvangi stjórnsýslu, samfélagsmála, innviða, sjávarútvegs og ferðaþjónustu. Í þingsályktunartillögunni kemur fram að við mótun rammasamningsins af Íslands hálfu verði lögð áhersla á þá málaflokka sem tillögur skýrslunnar fjalla um. Líkt og getið er að framan eru í skýrslu Grænlandsnefndar 99 tillögur að auknu samstarfi. Hvorki í þingsályktunartillögunni né greinargerðinni er tekin afstaða til þess hverjar þessara tillagna verði lagðar til grundvallar eða hverjar verði settar í forgang við mótun rammasamnings um samstarf milli þjóðanna tveggja. Nefndin dregur því þá ályktun að samningsmarkmið Íslands eigi eftir að mótast enn frekar í samráði við hagsmunaaðila og í samningaviðræðum við Grænlendinga sjálfa. Tillögur í skýrslu Grænlandsnefndar verði hafðar til hliðsjónar í samningaviðræðunum en þess sé ekki krafist með þingsályktunartillögunni að þær hljóti allar framgang. Því telur nefndin ekki ástæðu til að fjalla efnislega um einstakar tillögur í skýrslu Grænlandsnefndar sem lagðar eru fram sem fylgiskjal með þessari þingsályktunartillögu. Rammasamningur landanna muni hins vegar taka mið af áhuga og forgangsröðun Grænlendinga sem og Íslendinga og verði á endanum borinn undir Alþingi til samþykktar þegar þar að kemur. Að lokum fagnar nefndin þeirri viljayfirlýsingu sem felst í tillögu til þingsályktunar um aukið samstarf Íslands og Grænlands og lýsir stuðningi sínum við að ráðist verði í gerð rammasamnings milli landanna. Nefndin undirstrikar mikilvægi þess að styrkja samstarf landanna tveggja, ekki síst í ljósi aukins áhuga stórveldanna á norðurslóðum. Nefndin hvetur að lokum utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra til að eiga virkt samráð við hagsmunaaðila og við Alþingi við mótun rammasamnings um aukin samskipti milli Grænlands og Íslands.

Af Íslands hálfu verði lögð áhersla á þá málaflokka sem fjallað er um í skýrslu Grænlandsnefndar og tillögur hennar hafðar til hliðsjónar. Í rammasamningnum verði einnig tekið fullt tillit til grænlensku sjálfstjórnarlaganna. Undir þetta skrifa 26. maí 2021 á Alþingi hv. þingmenn Sigríður Á. Andersen formaður, Logi Einarsson, Ari Trausti Guðmundsson, Bryndís Haraldsdóttir, Gunnar Bragi Sveinsson, Njáll Trausti Friðbertsson, Rósa Björk Brynjólfsdóttir og Silja Dögg Gunnarsdóttir. Hv. þm. Þorgerður K. Gunnarsdóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins en skrifar undir álit þetta samkvæmt heimild starfsreglna fastanefnda Alþingis.

26. gr. frumvarpsins er lögð til breyting á 5. gr. laga um velferð dýra, ráðherra skipi fagráð um velferð dýra í stað þess fyrirkomulags sem nú er. Samkvæmt gildandi ákvæði staðfestir ráðherra skipan ráðsins en aðrir en aðrir fulltrúar en formaður eru skipaðir af Bændasamtökum Íslands, Dýralæknafélagi Íslands, Dýraverndunarsambandi Íslands og Siðfræðistofnun Háskóla Íslands. Fyrir nefndinni komu fram sjónarmið um að slík breyting væri skref aftur á bak í málefnum dýravelferðar

laga um matvæli. Tillagan er sett fram til samræmis við áherslur um að ýta undir möguleika bænda til að framleiða og selja afurðir beint frá býli til að styrkja verðmætasköpun og afkomu þeirra. Um nánari rökstuðning fyrir þessari breytingu má vísa til